Evo dame i gospodo na Užem kabinetu malo prije, Vlada je dala zeleno svjetlo za prijedlog ovoga zakona pa možemo onda s njime i početi. - Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika – Predlagatelji klubovi zastupnika HSLS-a i HSS-a, prvo čitanje P.Z. br. 775 U međuvremenu za nekoliko trenutaka će doći i pisano zeleno svjetlo. Predstavnik predlagatelja, potpredsjednica Vlade, poštovana zastupnica Đurđa Adlešić u ime Šta sam ja rekao potpredsjednica Vlade? … /Upadica se ne čuje./ … Vi niste potpredsjednica Vlade? Ja sam stvarno bio u uvjerenju da ste vi potpredsjednica Vlade. Potpredsjednica Doma, ja sam vjerojatno gledao u budućnsot. Dakle vi ćete prvi u ime predlagatelja. Izvolite, potpredsjednica Sabora. Očito je da se kraj primiče. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Gospođo potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege. Evo drago mi je da na kraju ovog mandata ipak uspijemo raspraviti jednu točku koju držimo mi doista važna, koja se do sada kroz različite primjere javljala u javnosti kao ozbiljan problem. Ja ću naime podsjetiti na brojne privatizacijske afere, neću pobrajati one za vrijeme jedne ili druge Vlade jer bi to bilo predugo, ali i političke obračune u kojima su uglavnom bili državni dužnosnici članovi nadzornih odbora od "Viktora Lenca", "Brodosplita", "KIM-a" na dalje. Dakle problem je uvijek bio isti. Želim vas i podsjetiti da smo mi još klubovi HSS-a i HSLS-a u veljači ove godine odlučili za vrijeme jedne saborske rasprave o povjerenju ministrima predložiti povlačenje ministara, državnih tajnika i zastupnika iz nadzornih odbora. Upravo zato da bismo time i rasteretili državne dužnosnike, ali i gospodarenje prepustili onima koji imaju više znanja, više vremena i koji za to mogu biti i plaćeni. Do sada je odgovornost nadzornih odbora i uprave bila često puta isprepletena i malo tko će se sjetiti kad se nadzorni odbor suprotstavio upravi i pokušao spriječiti neku od mogućih malverzacija. Funkcija nadzornih odbora dakle nije simbioza u malverzaciji niti nadzorni odbori mogu biti, a sumnjalo se da su nekad članovi i pokrovitelji čak i nalogodavci različitih privatizacijskih afera i ovo je doista prvi korak do depolitizacije državnih poduzeća. Možda je to doista mali korak za sada, međutim bez tog koraka nema ozbiljnijeg pomaka. Mi bismo prihvaćanjem ovih izmjena ušli u krug zemalja Europske unije koje su to dobro regulirali i napravili korak dalje od zemalja istočne Europe, smanjili bismo utjecaj politike barem formalno, odvojili bismo posao onih koji funkcioniraju u državi i onih koji funkcioniraju u gospodarskom sektoru. Bolje da stručnjaci rade u interesu države. Postoje simulacije koje su radili fakultet Ekonomski zagrebački i splitski koliko bi državni dužnosnik koji se nalazi u tri do pet nadzornih odbora, a takvih je manje, ima puno više onih sa 5 ili 6 sati, morali provoditi pripremajući se za sjednice, pa taj izračun otprilike iznosi jedan dan u tjednu. Potpuno je nemoguće da se državni dužnosnik bio on ministar, državni tajnik ili pomoćnik, jedan dan u radnom tjednu posveti samo funkcioniranju nadzornih odbora. Postojeći Zakon o obavezama i pravima državnih dužnosnika uz definiranje kruga dužnosti koje se smatraju državnim dužnostima, propisuje i obaveze državnih dužnosnika te njihovih prava pa tako u članku 4. stavku 4. postojećeg zakona propisano je da državni dužnosnici mogu biti članovi upravnih ili nadzornih odbora trgovačkih društava, i izvanproračunskih fondova u pretežito državnom vlasništvu ili onih u kojima država ima većinski udio odnosno paket dionica. Ovim prijedlogom izmjena Zakona o obavezama i pravima državnih dužnosnika želi se postaviti zakonska osnova za povlačenjem svih državnih dužnosnika iz upravnih ili nadzornih odbora, trgovačkih društava, ustanova, izvanproračunskih fondova u pretežito državnom vlasništvu ili onih u kojima država država ima većinski udio, odnosno paket dionica. Time će se ukinuti praksa da državni dužnosnici, odnosno članovi Vlade Republike Hrvatske sjede u upravnim ili nadzornim odborima trgovačkih društava, ustanova, izvanproračunskih fondova te poduzeća koja su u pretežitom državnom vlasništvu. Poznato je da su ti dužnosnici bili ili jesu u većem broju upravnih ili nadzornih odbora, a postoje podaci da su neki dužnosnici bili čak i u devet nadzornih odbora. Jedan od razloga za ovu izmjenu zakona je sprječavanje mogućeg sukoba nadležnosti. Državni su dužnosnici u pravilu iznimno opterećeni redovnim obavezama i poslovima pa stoga dužnosnik koji je uz svoje radno mjesto član još nekoliko upravnih ili nadzornih odbora, povremeno aktivnošću dolaska na sjednice ne može kvalitetno obavljati funkcije vezane za rad, odnosno poslovanje društva. Povlačenjem državnih dužnosnika iz upravnih ili nadzornih odbora trgovačkih društava, ustanova ili izvanproračunskih fondova te poduzeća koja su u pretežito državnom vlasništvu, depolitizirat će se u njima rad upravnih i nadzornih odbora. Dužnosti nadzora u trgovačkim društvima, ustanovama i izvanproračunskim fondovima trebaju obavljati stručnjaci uključujući i stručne državne službenike. Preduvjeti za članstvo u upravnim ili nadzornim odborima trebaju biti stručnost, nezavisnost, uključenost i svijest o osobnoj odgovornosti. Takav će stručnjak zadužen za određeno područje koji je član jednog nadzornog odbora ili upravnog vijeća, kvalitetnije obavljati tu dužnost od državnog dužnosnika koji ne mora biti u znatnom broju slučajeva i nije stručnjak u djelatnosti koja obavlja trgovačko društvo, ustanova ili izvanproračunski fond u kojemu je član nadzornog ili upravnog odbora. Iskustva europskih zemalja ukazuju na to da tendencija isključivanja državnih dužnosnika iz upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države potiče uspješnost poslovanja tih poduzeća, a istovremeno i zaštitu državnih interesa u tim tvrtkama. Npr. u Češkoj posljednjih godina postoji praksa da se ministri ni u kom slučaju ne predlažu, niti imenuju za članove nadzornih odbora. Slovačka uopće ne poznaje primjere imenovanja ministara za članove nadzornih odbora. U Nizozemskoj imenovanje bilo kojeg člana postojeće vlade za člana nadzornih odbora u državnim U susjednoj je Sloveniji nedavno donesena odluka da svi političari, odnosno dužnosnici trebaju napustiti nadzorne odbore. Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika Croma i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga učinili su puno i na izradi kodeksa korporacijskog upravljanja koji između ostalog propisuje i edukaciju za članove nadzornih odbora kao jednu od njihovih temeljnih dužnosti. Znanje svih članova koji su takve edukacije prošli je nakon obavezne edukacije bit će verificirano po svjetskim standardima pa će i certifikati koji će dobiti biti vrednovani vrednovani i lokalno i globalno. Baš zbog niza zaostajanja za Europskom unijom u ovom području certificiranja članstva u hrvatskim narodnim odborima bilo je potrebno započeti razvoj tog sustava i intenzivirati ga. Potpuno podržavamo ovakav oblik edukacije, jer je njen član djelomično i ono na čemu inzistiramo i ovim Prijedlogom izmjene Zakona o pravima i obaveza državnih dužnosnika, a to je u upravnim i nadzornim odborima trgovačkih društava, ustanovama i izvanproračunskim fondovima u pretežitom državnom vlasništvu ili u kojima država ima većinski udjel imati stručnjake, kako se ne bi ponovila situacija da neki od ministara ili drugi državni dužnosnici budu predsjednici ili članovi 6 ili 9 nadzornih odbora, a spominje se i rekorder iz donedavno bivših vremena koji je čini mi se bio član 70 nadzornih odbora. 70 nadzornih odbora u prošlom mandatu. Žao mi je što nisam uspjela dobiti preciznije podatke. Ja vas molim kolegice i kolege doista držimo da je ovaj Zakon značajan iskorak u dobrom gospodarenju državnom imovinom i našim proračunima i želim vam reći da prije nego ga vi prihvatite, prihvatila ga je već stručna javnost jer nakon prve inicijative klubova HSS-a i HSLS-a u veljači stručna javnost fakulteti zagrebački, splitski, riječki i osječki su krenuli sa ovakvom edukacijom, što znači da su oni prepoznali nužnost posebne vrste edukacije i kvalitetnog upravljanja državnom imovinom. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Ovo što se dogodilo sad početkom, sada u 10 sati da se na toj nekoj telefonskoj sjednici ili Užem kabinetu odlučilo da ovaj Zakon ide u čitanje što ja apsolutno pozdravljam, je u najmanju ruku skandal i to govori koliko izvršna vlast drži do ovoga Doma. Drugo što želim reći da nitko od nas zastupnika IDS-a nije u niti jednom nadzornom odboru, nisam osobno ni ja bio ni za vrijeme mandata gospodina Tomčića, Pavletića itd. E sad, ja ću malo drugačije govoriti iako u načelu duh ovog Zakona podržavam, jer vara se onaj tko misli da će neki koji nemaju status dužnosnika, recimo taj javni interes štititi bolje od samog dužnosnika. Meni je ova praksa koju je spomenula potpredsjednica iz jedne Slovenije. Oni su istu takvu jednu odluku nedavno donijeli iz Češke, Slovačke, Nizozemske poznata iako u drugim zemljama zapadne Europe to u pravilu nije baš tako. Kako su ti neki, pod navodnicima, nazovimo ih profesionalci štitili javni interes, najbolje je vidljivo iz Hrvatskog fonda za privatizaciju. Taj drugi šalon koristeći povjerenje ljudi, ljudi koji su jasno na vlasti, više od jednog desetljeća tako sustavno je potkradao hrvatsku državu, tako temeljito da bi im na tome mogao zavidjeti i Rade Pašić. Akcija "Maestro" je sigurno najbolje što se dogodilo u proteklih 4 godine u hrvatskoj državi jer je suzbijen institucionalni oblik potkradanja hrvatske države. Dužnosnik ima taj neki javni legitimitet. Ja sad ne znam koliko je saborskih zastupnika u nekom nadzornom odboru, za neke evo slušamo na televiziji. Još jedanput ponavljam, nitko iz kluba IDS-a nije u niti jednom nadzornom odboru. Ali isto tako smatram da je najlakše kontrolirati recimo odluke ljudi iz politike koji su u takvim nadzornim odborima. Javni interes, ja sam gotovo uvjeren, jasno ne da nekome damo mogućnost da bude u 70, 20 ili 15 ili 5 nadzornih odbora će štititi dužnosnici nego neki treći pod jednim uvjetom da ti dužnosnici znaju posao kamo zapravo idu. Pa neće mi netko reći da će bolje neki javni interes štititi neke recimo nevladine udruge od ljudi koji imaju izborni legitimitet, da ne govorim sada koji su njihovi proračuni itd. Političari će, ne znam oportuniteta radi, uvijek recimo problemu pristupati htio se netko s time složiti ili ne socijalnije jer im opstanak ovisi i od raspoloženja Ja tvrdim da neki ljudi iz politike nisu u nadzornom odboru hrvatske elektroprivrede ili INA-e da bi i cijena struje i nafte bila bitno drugačije se formirale. Ako sve komercijaliziramo preko noći će gospodo možda, ja se bojim poskupjeti troškovi života, počev od nafte, struje, pa onda i bojim se da takvi profesionalci koji će sutradan biti u tim nadzornim odborima, postavit će iza sebe kaos kao oni u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Što se ovim Zakonom između ostalog sugerira? Svi vi koji ste u politici ste na neki način lopovi. E nije to baš niti tako. Pitam se da li će se to sutradan protegnuti i na lokalne razine? Ako da, onda ću reći gospodo pažljivo sa time. Jasno, meni je razumljivo. Pokušavamo se svidjeti javnosti. A to što će takav zakon sutra možda stvoriti veću štetu nego korist, za to jasno nećemo odgovarati mi koji ćemo za taj zakon dignuti ruku. Ponavljam po treći, četvrti put. Nitko od nas u IDS-u nije ni u jednom nadzornom odboru. Ali ovo što se predlaže ne egzistira u mnogim zemljama, a ja se bojim da će taj zakon izazvati na neki način i štetu. Politika koja se s druge strane svodi samo na dodvoravanje javnosti nije uvijek perspektivna politika. Točno, imali smo mi ministara, evo, čuo sam taj podatak maloprije, ne znam tko je taj bio, koji je bio u sedamdeset nadzornih odbora, to je paradoks onih koji su mu to omogućavali. Imali smo mi ministara koji su bili u dvadeset, osamnaest, petnaest nadzornih odbora i to je isto tako apsurd. Ne znam, takvih ministara je danas. Takvih je bilo i u prošloj Vladi. Ne znam, gospodin Linić, gospodin Šuker, gospodin Crkvenac je sigurno bio isto u nekih petnaest ali po slovu zakona. Gospodin Kalmeta, gospodin Goran Granić iz HSLS-a, aktualni ministar gospodarstva itd. To je apsurd. Ali u nekim od tih odbora su ti ljudi bili rekoh po sili zakona. Međutim, recimo no da je ministar financija u nekom nadzornom odboru ove preostale hrvatske monetarne institucije Hrvatskih pošta ja smatram da to ne bi smjelo biti loše. S druge strane smatram da ga treba hitno odmah opozvati iz "Croatia osiguranja", gdje gospodin Vojković sebi dodjeljuje plaću od 60, 70 hiljada kuna, bonus on i uprava od milijun i pol kuna i puši normalno cigare od sto eura na račun te tvrtke. To je taj jedan problem. I ako imamo takve neodgovorne pojedince koji to dopuštaju, te pojedince treba jednostavno maknuti i tamo postaviti ljude koji će štititi javni interes. Problem je i to što u ovoj zemlji, daleko veći od toga, permanentno postoje ta stranačka trgovina. I onda što vis a vis te stranačke trgovine mi stalno šutimo. Zna se tko će biti izabran u Hrvatske pošte, zna se tko će biti postavljen u "Croatia osiguranje", u INA-u itd. Ja još jedanput ću reći. Meni izgleda zakon logičan, ali bojim se da možemo na neki način prouzročiti i određenu štetu i upravo stoga bez obzira što taj moj istup možda neće biti, nije popularan, istupam na takav način. Još jedanput ću reći. Nisu svi ljudi koji su u politici ujedno i lopovi. Zastupnik ima 16 tisuća kuna plaće, on je automatski za hrvatsku javnost lopov. Na Hrvatskoj radio televiziji imamo 300 ljudi koji imaju veća primanja od ministara, svi šute i oni su moralni autoriteti. U drugim tvrtkama, spomenuo sam "Croatia osiguranje", da ne govorim sada o INA-i, poštama i tome slično, o tome svemu nekom drugom Mi nemamo ni telefon, nemamo ni karticu, ništa, automatski u očima javnosti smo lopovi, a oni koji upravljaju sustavima koji obrću milijardu i pol, dvije, tri, pet ili dvadeset milijardi kuna to nisu. I mi se na neki način, zato to govorim na takav način, ovakvim zakonskim prijedlozima protiv kojega načelno nisam, igramo vlastitim dignitetom. Znači, logika bi trebala biti, ako institucija dobro posluje, neka u njoj bude i dužnosnik. Ako loše posluje, neka odgovornost preuzme i taj dužnosnik ma ne samo svojim imenom nego nekad shodno Zakonu o trgovačkim društvima tu odgovornost preuzme i materijalno. materijalno. Kao što to isto tako mora preuzeti i onaj koji će biti na čelu te tvrtke a nije recimo dužnosnik. To je bit. Znači, ta odgovornost, rezultat rada, a ne tko je što. Ja se bojim da jedan ovakav zakon može i potaknuti a ne smanjiti korupciju. Da li će tvrtke biti uspješnije nakon toga, dobro i prilike su nešto bolje danas danas 2007. no što su bile 2003., a 2003. su bolje no što su bile 2000. godine, 2000. su bolje nego '95., to ćemo također vidjeti. Pozadinu ovog zakona, imajući na umu te tobože neovisne stručnjake iščitavam i kao ajmo sve privatizirati. Ja mislim da bi to bila jedna loša politika kao što je loša politika i razvlastiti vlast. Naš narod nije glup. On ima jednu lijepu poslovicu, narodnu poslovicu da kada u kući nema mačke, onda kolo vode miševi. I bojim se da u tom pravcu mogu ići neka rješenja koja će stvoriti ili neki problemi koji će stvoriti ovaj zakon. Vidjet ćemo se ne znam za dvije ili tri godine u što će se recimo pretvoriti prilike u nekim javnim poduzećima. Ja osobno držim da i ovi koji će dobiti povjerenje moraju biti striktno nadzirani. Pogledajte što mi radimo recimo prilikom privatizacije nekih sustava. U jednoj INA-i najprije postavljamo ljude koji vrše tu privatizaciju i onda ih ostavljamo da za novog vlasnika obavljaju funkcije koje su imali i za i za vrijeme one vlasti koja je ušla u privatizaciju. To smo isto učinili sa THT-om. Prije prodaje Deutsche telecomu, gospodin Mudrinić je tamo došao sa mjesta ministra telekomunikacija i ostao je tu funkciju obnašati do današnjeg dana. Jasno, pretpostavljam u interesu tog novog vlasnika. Kao što je isti slučaj dogodio se s Privrednom bankom itd. Ali Privredna banka, THT-a, INA, to su nacionalni ponosi i nacionalni sustavi koje su stvarale generacije i generacije, a na kraju smo ih bud zašto eto, privatizirali. Znači, volim jednostavno ili želimo čuti sve argumente. Nisam u načelu protiv ovih rješenja, ali bojim se prakse prakse koja će nakon toga uslijediti, a najeklatantniji primjer kako se upravlja sa javnom imovinom sa pozicije ljudi koji nisu dužnosnici, koji nisu stranački angažirani itd., pokazao je slučaj Hrvatskog fonda za privatizaciju koji je tako temeljno ili tako temeljito bio potkradao Državu Hrvatsku da kao što sam rekao, tako temeljit nije bio ni Rade Pašić tamo negdje '25. ili '26. godine. Hvala gospodine predsjedniče. Ispravljam ono što je naveo gospodin Kajin, a i često mnogi to navode prema pisanju novina koje neprovjereno u ovom slučaju pišu. Naime, ja sam bio u svega četiri, pet nadzornih odbora i to po funkciji gdje je ministar financija bilo logično da preuzme odgovornost šta radi Hrvatska Lutrija, šta i kako radi Hrvatska poštanska banka koju smo izvukli u to vrijeme iz svih mogućih teškoća. Dakle, četiri, pet a nikako petnaest što stalno opovrgavam. U tih petnaest pobrojana su i radna tijela Vlade i mnogo toga drugoga što je sve skupa zapravo opterećenje uvijek onoga koji je na tom poslu. To je vrlo odgovoran i opasan posao koji je meni bio težak teret i suvišan. I dakle, molim da se definitivno shvati da je to bilo svega četiri, pet nadzornih odbora i da su mi bili suvišni tereti, bolje da ih je vodio netko drugi danas sutra tko će preuzeti odgovornost za to nego ministar financija. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Mislim da indikativno ne želeći proturječiti pa i sumnjati u čast gospodina Crkvenca, ali indikativno je za razinu naše rasprave ne samo ovdje u ovome domu nego u cijeloj Hrvatskoj kad gospodin Crkvenac kaže bio sam u svega četiri, Da je rekao bio sam u svega jednom nadzornom odboru trebali bismo postaviti pitanje zašto bi uopće netko tko ima odgovornu dužnost ministra financija morao sjediti u nadzornom odboru. Ali kad gospodin Crkvenac, još jednom ponavljam ne želeći mu protusloviti i znajući da je riječ o časnom i poštenom čovjeku, kaže bio sam u svega pet, šest onda zapravo izražava opću predodžbu, prosječan stav naših građana, poglavito nas koji se bavimo politikom. Izgleda da smo mi ibermenši, izgleda da smo mi ljudi koji možemo pohvatati istodobno konce poslovanja gospodarskih politika, bilanci, financijskih tokova u pet, šest ili deset različitih državnih tvrtki, državnih tvrtki koje se bave različitim poslovima, djelom oni koji su monopolisti, djelom oni koji su javne institucije, djelom oni koji nisu monopolisti nego se na tržištu probijaju i pokušavaju ostvariti dobit i profit. Kako je to moguće? Kako je moguće da netko doista uz odgovornu i opterećujuću dužnost ministra financija ili nekoga drugoga resora može obavljati svega pet, šest dužnosti i u drugim nadzornim odborima, javnim institucijama, Vladinim tijelima, državnim fondovima ili u čemu sve ne. Naravno da to nije moguće, odnosno moguće je ako pristupimo javnim službama i javnoj upravi na neodgovoran, šlampav način, aljkav način s javašlukom kako se to lijepo kaže kako mi to obično i pristupamo takvim poslovima. Pa svako malo dijete zna da su noćne straže još opreznije i moraju biti još budnije nego vojnici, poglavito u jednoj državi niske korporacijske kulture, niske razine odgovornosti korporacijske odgovornosti za upravljanje. Još je potrebnije da nadzorni odbor bude oprezniji, budniji nego uprava društva i da smo mi u svih ovih desetak ili petnaestak godina imali nadzorne odbore koji bi upozoravali uprave na sve ono što i može očekivati bilo recimo u financijskim propustima, bilo u revizijskim izvješćima, bilo u izvješćima koja čak dolaze i ovdje u ovaj Visoki dom. Da su i možda čak i upozoravali što je također funkcija nadzornog odbora na određene pogreške u poslovnoj politici, da su možda koristili svoje ovlasti i svoje dužnosti prema Zakonu o trgovačkim društvima onda ja vas uvjeravam bismo mi svi danas ovdje u Saboru mogli svjedočiti o tome da revizijska izvješća državnih tvrtki nisu groblje, one su groblje nažalost. Vi kad čitate revizorska izvješća gospođe Krasić o ministarstvima i o državnim tvrtkama gospođe i gospodo to nije grijeh struktura, to je okoštalo struktura, to je mrtvilo struktura Hrvatske. I umjesto da smo to primili na znanje, umjesto da danas u općem suglasju donesemo ovaj zakon, umjesto da ohrabrimo mlade ljude. Ili ne samo ljude, kompetentne i stručne ljude da se idu usavršavati, da upišu recimo evo školu koju nudi Ekonomski fakultet koja će upravo educirati za potrebe rada u nadzornom odboru ili u nekim drugim tijelima, upravnim vijećima ili u bilo čemu drugom. Mi danas raspravljamo o tome da pa eto nije to tako biti puno samo u pet ili šest različitih nadzornih odbora. Nadzorni odbori u ovakvom danas stanju hrvatskoga društva, u ovakvom stanju hrvatskoga gospodarstva kad smo, ajde možemo tako reći, prije samo dva mjeseca imali jednu od najgorih afera u Hrvatskom fondu za privatizaciju, kad nam je još jeka tih afera svima u ušima, kad nismo na kraju zaoštrili pitanje političke odgovornosti pa i moralne odgovornosti i za tu aferu. Uopće raspravljati o tome treba li nam i možemo li ohrabriti druge ljude da kao stručnjaci, kao oni koji imaju dovoljno znanja i kompetencije sudjeluju u nadzornim odborima a da se mi maknemo mislim da je takva rasprava sasvim sasvim suvišna i mislim da zapravo pokazuje da osim što nemamo korporacijske kulture i korporacijske odgovornosti u upravljanju društvima i mi nemamo političke odgovornosti pa ni zakonodavne odgovornosti da upravo stvorimo jedno možemo tako reći gospodarsko ozračje da u nadzornim odborima sjede ljudi koji po svojim stručnim znanjima, po svojim kompetencijama pa možemo tako reći i po naravi svoga posla ili poslanja u tim nadzornim odborima doista žele dobro društvu kojega nadziru. I temeljni smisao prijedloga Hrvatske seljačke stranke i nas kao Liberalne stranke jest u tome da javne službe nadziru sami građani. Mi kao ljudi koji smo izabrani donositi zakone, kao ljudi koji su izabrani voditi izvršnu politiku prirodno je da ne možemo ni vremenski, ni po svojim kompetencijama, ni po usvojenim znanjima i vještinama upravljati i nadzirati sve te institucije. I bilo bi bolje da omogućimo, upravo stoga što mi moramo sudjelovati ili moramo na neki način i odgovorni smo za javne službe u ovom društvu umjesto da omogućimo samim građanima da nadziru te javne službe. Da te javne službe postanu bolje, da postanu učinkovitije, da u njima bude manje nemorala, nezakonitih radnji, afera, kriminala, korupcije, mi danas raspravljamo o tome ne bismo li ipak možda trebali dopustiti da, evo i političari, odnosno državni dužnosnici sjede ipak u nekoliko samo nadzornih odbora. Ili time želimo priznati da recimo posao ministra nije toliko ozbiljan, odgovoran i složen, pa može dnevno ili tjedno u toj svojoj dnevnoj hektici u kojem je čovjek zaposlen i u kojoj naravno na žalost i često i utone, da može još obavljati i poslove u nekoliko nadzornih odbora. Ili dakle taj posao nije odgovoran ili nam naravno ne trebaju takvi nadzorni odbori. Onda idemo razmisliti svi zajedno s obzirom da je ovo Zakonodavni dom o tome koji je smisao Zakona o trgovačkim društvima. Mislim da, premda je riječ i o kraju mandata, naša inicijativa zapravo želi podići ljestvicu iznad koje će morati skočiti onda sljedeća Vlada ili sljedeća izvršna vlast. zapravo želimo ovime obvezati bez obzira na ishod izbora, bez obzira na moguće ideološke pa i političke rasprave, međusobna nadmetanja i podmetanja u ovom društvu, izazivanja afera, pretvaranja, napuhavanja afera itd.., mi želimo zapravo stvoriti konačno ozračje u kojemu će se sve stranke u općem suglasju složiti da je bolje da sami građani koji će za to biti kvalificirani, koji će za to imati certifikat nadziru uprave trgovačkih društava u državnom vlasništvu, pretežnom državnom vlasništvu u kojem država možda ima samo dio vlasništva. I mislimo da je to mnogo bolje nego stanje koje imamo danas. Ja ću vam reći samo jedan sljedeći primjer. Gospođe i gospodo idući tjedan je sjednica ACI-a, skupština ACI-a, zamislite vi s kojim prijedlogom. ACI-a nije plaćao državi određene naknade za koncesiju jer su im ministri obećavali da ne trebaju platiti, da će im država to prebiti. A sada država predlaže sa zateznim kamatama da država dokapitalizira za vrijednost potraživanja, s time da cijena dionice po kojoj će država dokapitalizirati za vrijednost potraživanja bude 3 tisuće kuna za državu. Premda je danas na tržištu 12 tisuća kuna. Istodobno pak država malim dioničarima, dakle hrvatskim građanima koji su u onom ostatku vlasnici ili suvlasnici, jer država čini mi se ima 82% a 18% su drugi, to isto ne omogućuje. To isto njima kao malim dioničarima, dakle, hrvatskim građanima onemogućuje. Ja pokušavam kao zastupnik izboriti se kod ministra Kalmete, kod državnom tajnika Bačića da čovjek koji ima 7% suvlasništva i vlasništva nad ACI-om uđe u nadzorni odbor. Već tri godine konstantno se čovjek koji je inače poduzetnik hrvatski sprečava da bude dio nadzornog odbora. Dakle, ne samo da država želi da budu samo državni dužnosnici, nego ne dopušta da ljudi koji su poduzetnici, koji su kupili dionice ACI-a, kojima je stalo da ACI-a funkcionira, ne dopušta da i oni budu članovi nadzornog odbora. Mi takvo stanje moramo promijeniti, smisao našeg zakona i nije u tome, da se sada svi nabacujemo na sve i da sada mi kao HSLS prozivamo bivše ili sadašnje garniture na vlasti, kažemo vaši ministri su krivi, nego da svi zajedno, svi zajedno prestanemo voditi politiku u kojoj je nekakva korpulacijska kultura i odgovornost je posve nepoznati pojam i da zaoštrimo pitanja odgovornosti naročito nadzornih odbora. Jer nadzorni odbori kako ime kažu trebaju nadzirati poslovanje jednoga društva. I mislim da tu ne treba stati, to treba biti samo prvi korak u općoj depolitizaciji, pa i nastojanju da Hrvatska barem u svojem gospodarskom području ne bude zemlja partitokracije gdje stranke vladaju i gospodarstvo i da država vlada gospodarstvom. Mi trebamo nastojati da i lokalna samouprava i lokalno izabrani dužnosnici ne budu članovi nadzornih odbora i lokalnih tvrtki, članovi upravnih vijeća, nego da to budu jednako tako građani. Sve ono što se događa u Zagrebu, u Istri, gdje u Zagrebu jedan čovjek a u Istri IDS, praktično vladaju svim nadzornim odborima, sami sebi pogoduju u poslovima itd., to je najbolji znak, najbolji znak da je potrebno depolitizirati i smanjiti partitokraciju i u lokalnoj samoupravi i u područnoj samoupravi. I zato mislim da je ovaj Zakon danas samo prvi korak a da zapravo prava reforma i prave promjene trebaju zahvatiti cijelo društvo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Ono što me zanima, zapravo zabrinjava, evo ovako glasi navod kolege Čehoka: "Nije moguće da netko bude ministar i član 5, 6, nadzornih odbora.", to je aluzija na kolegu Crkvenca, koji je izuzetno sposoban i koji može biti i ministar uz dobru organizaciju i biti u nekoliko nadzornih odbora. Ono što nije moguće i to pokazuje vaš primjer, da budete gradonačelnik, to i kod gospođe Adlešić, i da budete dobar zastupnik.

Gospodine predsjedniče, također se pridružujem tome da ispravim tvrdnju kako nije posao moguće bilo raditi odgovorno ako se radi još neki drugi posao. Pa kolega Čehok, drugi nitko nije ni mogao u tom trenutku rješavati problem 760 milijuna gubitaka Hrvatske poštanske banke, ja sam na taj posao bio naprosto poslan. I na neke druge poslove. Ne valja vam isključivost, otkuda vam ideja da će mladi koji dolaze k meni na fakultet biti dobri, odlični članovi nadzornih odbora, oni su k nama dobro došli, mi na njima zarađujemo, ali oni će vam isto neki od njih biti dobri, neki neće. Isključivost niti jedne vrste nije dobra. Isto tako, dakle, ja ne bih htio vraćati vam na taj način da vi ne možete biti dobar gradonačelnik ako ste saborski zastupnik, mislim da možete, ali je pitanje da li možete istodobno raditi još neke poslove, možda i možete, ali nikako generalizirati a vi to stalno činite.

nego je ulazio u to mogu li ja biti dobar gradonačelnik i dobar zastupnik. Mogu. Jer u centraliziranoj državi gradonačelnik …/Govornik se ne razumije./… ne može si ništa pomoći. Zastupnik Crkvenac je davao obrazloženje, kao i zastupnik Letica oko ispravka vaših tvrdnji. Dakle, ne radi se o povredi Poslovnika …/Govornik se ne razumij./… Zastupnik Damir Kajin, ispravak Da, točno. Gospodin Čehok, kao što je rekao i gospodin Letica ispao je nevjerodostojan. Bio bi vjerodostojan da se najprije povukao sa mjesta gradonačelnika i odnosno da je takvu inicijativu pokrenuo u hrvatskom Parlamentu i nakon iste ovaj Prijedlog zakona gdje dužnosnici ne bi mogli biti članovi nadzornog odbora. IDS zasigurno ima nešto članova u nadzornim odborima u Istri, ali vjerujem daleko manje no što HSLS u Varaždinu, HNS ili neke druge političke grupacije. I poštovani zastupnik Mario Zubović, izvolite. … /Upadica:

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih ispravio gospodina Čehoka koji kaže da Vlada ne dozvoljava u ACY-u to, to i to. Nije točno da Vlada ne dozvoljava nego Vlada postupa po zakonu. Vlada postupa po zakonu. A vi ste se ovdje okomili na sve koji su bili po položaju u nadzornim odborima kao i ministar koji je, nije bio svojom voljom ili se kandidirao nego zato što je bio ministar je bio član nadzornog odbora. I sve ono što ste izgovorili ja se s vama slažem i to je točno samo to sve bi trebali primijeniti na sebe. To sve bi trebali primijeniti na sebe a ovdje prodajete, ovdje prodajete i gledaocima televizije jednostavno jednu demagogiju ja mislim da će gledaoci i nakon gospodina Letice koji je lijepo rekao da će prepoznati vašu neistinu koju ovdje želite plasirati ljudima, a vas gospodine predsjedniče bih molio da gospodin Čehok ne koristi ovu pločicu, zapravo da ju ne zloupotrebljava. dobro. **Čehok, Ivan (HSLS)** Gospodine predsjedniče, prvo su povrijeđeni svi članci jer su mi istodobno dvojica kolega replicirala. To je prvo. Drugo, gospodin Zubović ponovo nije ispravio moj krivi navod jer nije bilo pogrešnoga navoda. Gospodin Zubović bi trebao znati da gospodin Čehok tj. ja kojemu ste se vi obratili nisam član nadzornih odbora već tri godine, a bio sam samo 6 mjeseci u Varteksu kad je trebalo Varteksu pomoći. … /Upadica:

Zastupnik obrazlaže, po njegovom stajalištu zastupnik Zubović obrazlaže vaše netočne tvrdnje. Ne možete polemizirati sa njegovim navođenjem netočnih tvrdnji. Ne možete, to nije povreda Poslovnika i nemate pravo na to. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. poštovane kolegice i kolege. Kolega Čehok je napravio jednu neuobičajenu situaciju u Hrvatskom saboru da je u ime Kluba HSLS-a glasnogovoreći napao i prozvao jednog zastupnika, bivšeg ministra gospodina Crkvenca. Pa kao prethodno pitanje dozvolite da mi odgovorimo. On je po sili zakona morao biti član Nadzornog odbora u Croatia osiguranju, u Poštanskoj banci i tako dalje, ali to nije ništa u odnosu na psihofizičke i radne mogućnosti koje u jednom vremenu istovremeno mogao obnašati zastupnik, gradonačelnik, član uprave zračne luke, predavač na dva fakulteta, član Nadzornog odbora i tako dalje gospodin Ivan Čehok. Pa ako je tako onda prvo pođite od sebe pa raspravite s tim da ste vi u mnogim od ovih tijela bili ne po sili zakona nego po vlastitoj volji i na temelju vlastitog interesa. Drugo što hoću reći javno mi ćemo glasati za ovaj zakon, slažemo se, ali moramo javno reći nije ovo najvažniji zakon u Hrvatskoj. Ima nekoliko pitanja na kojim će ostati dužan i ovaj saziv Sabora kako radi rješavanja zakonodavnog i u interesu države i u interesu naroda ako hoćete i u interesu uspostave vladavine prava i pravne situacije u Hrvatskoj. A ispada na prvi pogled kako je Zakon o državnim dužnosnicima jedan od najvažnijih zakona u državi. Poštovane kolege ovo je 17. izmjena i dopuna ovoga Zakona od 1998. do sad. Dakle ispada da je najvažnije pitanje koliko se mi bavimo sa sobom zastupnici, ministrima i drugim dužnosnicima u ovoj zemlji. Nije baš tako. Treće što hoćemo javno reći jeste činjenica da će rasprava i ovom Prijedlogu zakona pokazati dvojnost ili čak višeslojnost morala kod nas u Hrvatskoj pa i na ovoj razini. Moram reći jasno i odgovorno najvažnije pitanje je nemoralnost, ako hoćete protuzakonitost u pretvorbi i privatizaciji koja je učinjena.

I u takovoj situaciji je sasvim jasno da je trebalo te nezakonitosti ispraviti i donijeti jer je to suprotno Ustavu. Naš Ustav u članku 16. jasno kaže, ja ću to citirati: «Da je moguće» tako Ustav kaže «slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje». je li u skladu s pravnim poretkom, je li u skladu sa zaštitom prava drugih ljudi da mi svjesno smo prisutni kada skoro 1500 revidiranih poduzeća pokazuje da je više od 92, od

to je jedan od problema koji je veliki. Drugi problem koji pokazuje dvojnost ili višeslojnost morala, s jedne strane predlažem ukidanje članova nadzornog odbora da ne mogu više biti dužnosnici i to sada kad bi po sili zakona to mogli biti samo … /Govornik se ne razumije./ … Drugo je pitanje što se u praksi to pretvorilo kao pravilo. I kad ne bi smjeli i nisu dobivali nikakvu naknadu za rad u tom nadzornom odboru. Ali zato u isto vrijeme mogu biti zastupnici i gradonačelnici pa ako hoćete i župani i upravljati sa nekoliko milijardi kuna vrijednosti imovine, proračuna. A da ne govorimo i vrijednosti ukupne imovine tih gradova i tih županija kojima upravlja. Postavlja se pitanje zapravo o čemu govorimo. Ako sa tog aspekta govorimo onda mi ponovno kažemo jesmo za to, kao što jesmo bili i zato da se takav sukob interesa zapravo spriječi i da ne mogu biti u isto vrijeme na obadve dužnosti ni kod lokalne samouprave. Nažalost, kad je bila rasprava i glasanje o tom zakonu onda smo mi ostali kod pitanja usamljeni. Treće pitanje. Mi moramo biti svjesni da time što ćemo ukinuti mogućnost da državni dužnosnici budu članovi nadzornih odbora to ne znači da ćemo moći spriječiti da predstavnici države, lokalne i regionalne samouprave ne budu. Oni moraju biti jer su nositelji vlasničkih portfelja u tim društvima nadzorni odbori. Neće biti dužnosnici ali će biti drugi u ime u koje će ih oni imenovati. E koja ja razlika? Razlika je vrlo jednostavna. Razlika je u tome što će biti plaćeni, ovi su radili bez naknade, a oni će svi biti plaćeni. I ja vas hoću upozoriti na još jedno pitanje. Time se otvara dodatni prostor za rješavanje tzv. stranačkog klijentalizma i rješavanja interesa stranačkih ljudi koji naviru odozdo prema gore itd. I to nije razrješenje. pitanje partokriacije kao posebni model dvojnosti morala se mogao razriješiti da je prihvaćen bio Zakon o političkim strankama u ovom Domu koji je nudio Sabor. Saboru SDP, ali nije prošao. Prema tome sad se postavlja pitanje zapravo a što ćemo poslije s time ako prije toga ne razriješimo pitanje upravljanja i nadziranja u javnim i trgovačkim, poduzećima u vlasništvu države i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Koje su to odgovornosti za zaštitu javnog prava? Kod privatnika se zna da će privatnik voditi interese o svom vlasništvu. Ali kako je kod nas još uvijek prisutna svijest o društvenom ili javnom vlasništvu kao alaj begovoj slami onda nije nikakvo čudo da se dešava da se zapravo donosi takve upravljačke odluke u vezi s imovinom koji tu imovinu akeć i rasprodavaju u bescjenje. Pa u krajnjoj liniji kasno je to bilo dati sa ovakvim popustom na prodaju dionice Telekoma i da neki od Hrvata ili građana Hrvatske zarade. To bi bilo krasno. Samo znate cijenu će platiti za razliku u cijeni koja je na tržištu hrvatski građani svi. I oni koji nisu mogli u tome sudjelovati, a sredstva su se mogla iskoristiti za pokrivanja ako ništa drugo dubioza ili kamo sreće da nema dubioza ni u brodogradnji, ni u zdravstvu ni ne znam u prometu itd. onda bi se to moglo iskoristiti takvo sredstvo i moralo ako se gospodarski odgovorno ponašamo za podizanje standarda naših građana u školstvu, znanosti, kulturi, zdravstvu itd., itd. Prema tome, poštovane kolegice i kolege mi želimo pred kraj ove sjednice ponovno podsjetiti da ima nekoliko ključnih pitanja koja ovaj saborski saziv ostavlja u rad u sljedećem Saboru. I isto tako želimo podsjetiti da što vrijeme više odmiče od nerješavanja tih pitanja da će ih biti teže riješiti i da će moralnu i zakonsku nepravdu jer ne smijete zaboraviti nikad zakonima je omogućena takva pretvorba i privatizacija kakva je bila, da nećemo to moći ispraviti. I u tom pogledu mi iz SDP-a javno poručujemo glasat ćemo za ovaj Zakon, ali ne želimo ponašati se kao noj kad zabije glavu u pijesak. Potpuno smo svjesni svega onoga što je i onoga što se dešava, kao što smo svjesni ne samo na ovoj globalnoj razini dvojnosti i višeslojnosti morala nego i u konkretnoj situaciji o kojima je posebice svjedočio zastupnik Čehok govoreći u ime kluba HSLS-a. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Ivan Čehok. Izvolite. **Čehok, Ivan (HSLS)** Gospodine Arloviću ispravljam vaš netočni navod. Ja nikada nisam bio istodobno, dakle simultano i gradonačelnik i zastupnik i predsjednik nekakve uprave i predavač. Prema tome imate pogrešne informacije. Ponovit ću, bio sam član Nadzornog odbora Varteksa na izričit zahtjev. I na izričitu molbu radnika Varteksa, malih dioničara. I to sam prihvatio i čast mi je, to se vama kao ljudima koji zagovarate ili vama barem osobno radnički interesi nikad neće dogoditi. Dakle na baš radnički zahtjev sam bio i čast mi je što sam bio. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog izmjene i dopune Zakona koji postojeću odredbu koja propisuje da državni dužnosnici mogu biti članovi uprave i nadzornih odbora trgovačkih društava, ustanova, izvanproračunskih fondova u kojima država ima većinsko pravo na upravljanje prema ovom Prijedlogu želi se povući iz tih funkcija tako da bi zapravo sve te institucije ostale bez direktnog upliva Vlade na njihovu funkciju. Predlaže se da se umjesto državnih dužnosnika na njihovo mjesto u nadzornim odborima, upravnim odborima postave stručnjaci, bez neke definicije što su to stručnjaci i koji, što bi, koje uvjete bi ti stručnjaci morali udovoljiti. Prijedlog ima naravno veliku političku težinu. klub će HDZ-a podržati ovo prvo čitanje ali ćemo staviti čitav niz primjedbi zbog toga što ovako sirov Prijedlog može izazvati više štete nego koristi ili možda jednako štete koliko i koristi. Postoji nekoliko situacija u kojima bi ovakva situacija sa stručnjacima umjesto državnih dužnosnika u nadzornim odborima mogla dovesti do ozbiljnih poteškoća u radu tih poduzeća poduzeća u našim uvjetima, dakle u uvjetima koji vladaju i na našoj razini razvoja upravljanja velikim poslovnim subjektima. Primjerice, ako bi član Vlade mogao biti samo kako je bilo ovdje predloženo skupštine društva, a ne u nadzornom odboru onda bi on za neku veliku promjena koja možda ima dugoročno loše posljedice doznao prekasno da na nju utječe. Mi danas znamo da članovi nadzornog odbora, državni dužnosnici imaju najbolje informacije o radu drugih paralelnih vladinih resora i često puta se te informacije isprepliću i utječu na njegovu funkciju kao člana nadzornog odbora. Ja primjerice ne mogu zamisliti kako bi funkcioniraju Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju, a da u njemu ne sjede predstavnici Vlade. Kad taj Upravni odbor odluke koje donosi temelji na čitavom nizu događaja koji su u raznim sektorima Vlade se dogodili ili odlukama koje su donešene i koje doista ne može znati netko tko ne sudjeluje direktno u radu te Vlade. Drugo što postavljamo pitanje. Ako isključimo državne dužnosnike, da li to znači da mogu biti u nadzornim odborima državni službenici? Ako će oni biti, onda zakon nije pogodio cilj jer će opet biti direktni upliv ministarstava i države, ali na jednoj nižoj razini u smislu raspolaganja sa informacijama. Sigurno da ima i dobrih strana ovaj prijedlog, posebice primjedba da su neki državni dužnosnici čak u 9 nadzornih odbora. To doista nije moguće kvalitetno obavljati. Ali primjer koji je iznesen i za profesora Crkvenca i za još neke, je upravo pozitivan primjer kada je poduzeće u većinskom državnom vlasništvu, u jednoj teškoj situaciji onda će definitivno najbolje pomoći u popravljanju pozicije tog poduzeća upravo član Vlade jer će moći svojim autoritetom donositi i svojim znanjem i raspolaganjem informacijama donositi odluke koje su za to poduzeće ili za taj gospodarski subjekt najpovoljnije. Drugo što se ovdje može prigovoriti to je da ne postoji prijelazno razdoblje koje određuje ovaj zakon. Kada bi mi sada odjednom promijenili sve državne službenike u svim nadzornim odborima došli bi zaista do velikih poteškoća u funkcioniranju nekih nadzornih ili upravnih odbora što svakako treba izbjeći. Drugim riječima mi inzistiramo ukoliko se zakon prihvati da svakako bude uređeno i određeno jedno prijelazno razdoblje u kojem bi se mogla ovakva situacija primijeniti, a bez štetnih posljedica za poduzeća o kojima Ja bih upozorio na još jednu opasnost dovođenja što ne znači da se isključi ovaj prijedlog, ali opasnost dovođenja osoba koje su stručnjaci i svaka im čast što su stručnjaci, ali koji nisu državni dužnosnici. Naime mi imamo čitav niz o graničenja u radu državnih dužnosnika, čitav niz zakonski utvrđenih kontrolnih mehanizama za rad državnih službenika koje bi onda trebale vrijediti i za te stručne osobe. Primjerice prema Zakonu o državnim dužnosnicima, dužnosnik ne smije primati poklone iznad neke razine itd. Ako ne uredimo odnos tih stručnjaka u nadzornim odborima u odnosu na ograničenja koja imaju u svom radu državni dužnosnici, možemo otvoriti nova velika vrata novom obliku korupcije. I da zaključim. Prijedlog ima naravno pozitivnih strana i dobro je da je ušao u prvo čitanje, jer omogućava depolitizaciju upravljanja državnim poduzećima, poduzećima u većinskom vlasništvu države. Pitanje je da li je vrijeme za takvu depolitizaciju i da li su takva poduzeća danas stala na svoje noge da mogu zaista pod zapovjednu palicu stručnjaka. Ne slažem se sa primjedbom koja je bila rečena, da je vrlo malo ili nikakav broj nadzornih odbora koja su osporila odluke uprave određenih poduzeća. Ja mogu osobno svjedočiti da smo u Croatia Osiguranju koje je ovdje bilo već spomenuto, ne samo suspendirali različite odluke uprave poduzeća nego smo čak odbijali i završna godišnja izvješća, odbijali smo čitav niz predloženih ugovora itd. Nije bitno po mom osobnom stavu, da li je član nadzornog odbora državni dužnosnik ili nije, bitno je da li je to savjesna osoba i osoba koja radi u interesu vlasnika a to je država. Da li će bolje interes države štititi stručnjak koji ne pozna funkcioniranje državne uprave u onim detaljima u kojima pozna državni dužnosnik ili ne, to je zaista pitanje za raspravu. Drugim riječima Klub zastupnika HDZ-a podržava ovo prvo čitanje sa zahtjevima koje sam naveo, koji trebaju otvoriti široku raspravu za drugo čitanje da nam se ne bi dogodilo da sa zmazanom vodom bacimo i dijete. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Željko Pecek. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo počet ću sa ovim gdje je završio profesor Hebrang kada je rekao da bi se trebali bojati da sa zmazanom vodom ne bacimo i dijete. Ja mislim da bi se mi ovakvog djeteta trebali odreći, ovakvog načina kako funkcioniraju nadzorni odbori u Hrvatskoj. Interesantno je da na prijedlog izmjena zakona nismo dobili pravovremeno očitovanje Vlade i mi raspravljamo da ga nemamo na klupama, ali je interesantno da ovdje ne sjede predstavnici Vlade, očito njih ne zanima ova promjena i očito ih ne zanima mogućnost da eventualno iz prvog čitanja pokušamo doći do konačnog prijedloga i da usvojimo nešto kvalitetno što od nas javnost i očekuje, da napravimo jedan novi iskorak da utvrdimo neke nove standarde jer ja se bojim da je ovo nama i zadnja prilika ovdje u Saboru da napravimo dobar potez i nama je to prilika da također uputimo jednu dobru poruku sa ovog Sabora. To je moguće. Međutim ukoliko razmišljamo da ćemo u mutnoj vodi koje očito ima, tu se ja slažem s profesorom Hebrangom, bacimo dijete, onda smo u potpuno krivoj poziciji. Zbog čega i zapravo odakle krenuti u obrazloženju izmjena ovoga zakona. Možda je najbolje krenuti od nas, a kada mislim od nas onda želim govoriti o Nadzornom odboru Hrvatskog fonda za privatizaciju kojega ovaj Sabor imenuje. Evo mandat nam sutra izlazi, doći će do raspuštanja. Međutim taj nadzorni odbor nije podnio niti jedno izvješće ovome Saboru niti smo mi to tražili od njega, odnosno saborska većina. Što više, taj Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju se nije sastao niti jedanput u četiri godine bez obzira na brojne probleme i afere koje su se dogodile u tome Fondu Fondu za privatizaciju. Da li se nešto događalo loše tamo? Pa očito je, pa to i vrapci na grani znaju. Da li smo mi o tome raspravljali? Nismo. Da li smo planirali taj nadzorni odbor? Nismo. Zbog čega? Očito nije postojala politička volja da se to dogodi. Primjer broj dva je Nacionalni park "Kornati". Tamo se dogodila velika tragedija, ja ne bih htio tu temu eksploatirati u obrazloženju ovoga zakona, međutim potpuno je sigurno da je požar na Kornatima krenuo iz dvorišta, bolje rečeno sa upravne zgrade Nacionalnog parka "Kornati" koja se renovirala u vrijeme kada to zakon brani, u vrijeme turističke sezone. Očito je to napravila uprava. Usput da kažem, tamo su radili i radnici na crno. Međutim ta uprava je danas na čelu Nacionalnog parka "Kornati". Nadzornom odboru nije palo na pamet da promijeni tu i takovu upravu, štoviše nikom iz nadzornog odbora nije palo na pamet da da ostavku kao moralni čin. Ja mislim zapravo da ovi nas i ne zaslužuje drugačiji komentar. Ako su uzrokovali požar, da li postoji odgovornost? Pa naravno da postoji. A da li smo i mi pokušali utvrditi? Ma nismo. Zbog čega je nismo? Pa vjerojatno da ne bacimo u mutnoj vodi i dijete. To je taj komentar gdje smo mi zakone promijenili. Ganjamo piromane helikopterima, policija nam je na terenu, čak i glavni policajac, što je naravno pohvalno, ali ti ljudi koji su uzrokovali najveću tragediju, ti ljudi koji su potpalili požar i dalje sjede na svojim mjestima. Eto to je ta mutna voda i to su meni neobjašnjivi razlozi zbog čega se to nama događa. Treći primjer. Ima ih puno, ali samo ću reći treći primjer. Treći primjer se zove "Brodosplit", "Brodosplit" koji uopće i ne treba komentirati. I uprava i nadzorni odbor očito su donijeli lošu odluku i očito je da to nije slučajno. Oni su pogodovali nekomu, oni su prihvatili lošiju ponudu, upitna je bila čak i ostavka ministra u nadzornom odboru. Pa što je tu upitno nakon svega toga? Isto vrijedi i za kompletnu brodogradnju. Nakon 4 godine kada smo se baviti brodogradnjom i ovdje mi u Saboru, konstatirat ćemo kako su gubici u tom periodu veći od 1 milijardu eura. Za 4 godine umjesto sanacije brodogradilišta povećali smo gubitke, međutim svi su živi i zdravi u brodogradnji, svi članovi nadzornih odbora, većina uprava jer naravno nas to ne zanima. Nas ne zanima kvaliteta kako oni rade, nas ne zanima da umjesto loših postavimo bolje i drugačije, ta odgovornost je potpuno labava bez obzira što se radi o milijardama kuna i ta odgovornost uopće ne postoji. Međutim Zakon o trgovačkim društvima nam govori nešto potpuno drugačije, da članovi nadzornih odbora odgovaraju i svojom imovinom. Pa u povijesti hrvatskog upravljanja, da to tako nazovem, poduzećima kada su bili unutra naročito državni dužnosnici to se nije dogodilo. To se čak nije dogodilo niti u privatizaciji poduzeća koja su također imala nadzorne odbore. I Hrvatski fond za privatizaciju je od '93. godine pa nadalje imenovao te nadzorne odbore. Imenovao je kako ministre, tako i državne dužnosnike, pa evo sada jedna mala polemika u odnosu na prof. Hebranga, da li osim državnih dužnosnika trebaju biti u nadzornom odboru i službenici? Pa vjerojatno ne bi ni trebali biti službenici, pošto imamo iskustava lošijih iz proteklog razdoblja, međutim ima tu rješenja. Ima mudrih rješenja, a mudro rješenje je da u te nadzorne odbore uputimo da u te nadzorne odbore uputimo šofere, jer šoferi su zaposlenici, oni nisu niti državni dužnosnici, nisu niti službenici i onda će i ministru biti jednostavno, jer on svaki dan će biti informiran o stanju u društvu iz svoje nadležnosti, iz svojega resora i jedino što nam preostaje da te šofere uputimo na obuku pošto oni još nemaju potrebna saznanja. Tu obuku možemo platiti, čini mi se da je cijena negdje oko 18 tisuća a pošto ti šoferi ionako imaju autoritet najvišeg državnog dužnosnika, jer telefonom dogovaraju poslove za koje čak ne znaju niti članovi nadzornog odbora, onda ćemo riješiti tu dilemu d ali biti u nadzornom odboru umjesto državnog dužnosnika i službenika šoferi. Nekoliko razloga zbog kojih državni dužnosnici ne bi to mogli biti. Ja moram priznati da ću govoriti i kao čovjek koji je bio u nadzornom odboru, a možda sam i jedini koji je ikad dao ostavku u nekom nadzornom odboru. To je bilo prije nekih 6, 7 godina, dao sam ostavku u nadzornom odboru Croatia banke gdje sam bio imenovan, zato jer sam shvatio da tamo ništa neću moći napraviti, jer i takav sastav nadzornog odbora, pa i sastav upravo uprave u ono vrijeme nije obećavao neke kvalitetne pomake. Međutim potpuno je sigurno da državni dužnosnik ne bi smio biti u nadzornom odboru jer mu to ne dozvoljava vrijeme. Jedan ministar, državni tajnik ili pomoćnik nema vremena i ne bi ga trebao odvajati da se bavi nadzornim odborima poduzeća. Često puta je glavna borba kod rada nadzornih odbora borba za kvorum, zato jer se čeka po pola sata, sat i pol da bi se uopće ti visoki dužnosnici skupili kako bi nadzorni odbor mogao započeti sa radom i to je na taj način jedno usko grlo u upravljanju društvom ili u nadziranju društvom, zato jer mi imamo krivo poimanje nadzornog odbora. Mi mislimo da nadzorni odbor mora samo imati funkciju kontrole, međutim nadzorni odbor se mora baviti i strategijom, nadzorni odbor je odgovoran i za razvoj, a ne da upravlja kao što je to često puta slučaj putem telefonskih sjednica. To što naizgled postoje neke prednosti ako je državni dužnosnik u nadzornom odboru kao mi njega ništa ne plaćamo. Ma plaćamo ga i previše, a plaćamo ga preskupo ukoliko donese krive odluke ili ako nekomu pogoduje. Druga teza je, pa oni ionako odgovaraju resorski za trgovačko društvo ili za stanje u tom sustavu, pa logično je da tamo i bude. To je također prof. Hebrang iznio. logično je da oni odgovaraju za taj resor, ali mogu i predlagati ljude koji imaju struke, ljude koji imaju znanje, koji imaju iskustva da to rade, a da su izvan države, pa bilo bi dobro i da su izvan politike. Nama je to najveći problem otkad postoji Zakon o trgovačkim društvima da su nam ljudi u nadzornim odborima i iz politike i da su u najvećem broju slučajeva nekompetentni jer nemaju potrebna znanja da bi to radili. bilo bi dobro napraviti jedan značajniji iskorak na tome području. Ja sam jučer razgovarao sa prof. Kalođerom i rekao mi je kako na jednom fakultetu za poduzetništvo studira tisuću 200 studenata kojima je između ostalog i to specijalnost. Vjerojatno i na svim ostalim studijima imamo nekoliko tisuća takovih ljudi koji konačno trebaju dobiti priliku, koji imaju potrebna znanja, koji su za to obučeni, koji imaju potrebnu ambiciju, koji imaju vremena i koji bi se vjerojatno znali i htjeli oduprijeti pritisku politike, jer to je važno kada budemo razgovarali kako iz ove situacije i promijeniti način delegiranja, ali i način rada u nadzornom odboru. Velike kompanije u Hrvatskoj interesantno bježe od politike u zadnje vrijeme. Naročito im ne pada na pamet da bi u nadzorne odbore stavili nekoga iz politike ili koji je čak blizu politici. Oni i za upravu i za članove nadzornih odbora upravo traže i to je isključivi kriterij pa čak i kod zaposlenja ljudi kompetentnost, struka i mladost. mi ovdje u Saboru ne želimo o tome razgovarati. Očito ćemo zamutiti vodu i kod ove rasprave. Očito nećemo iskoristiti mogućnost da promijenimo zakon o kojem kompletna hrvatska javnost se negativno izražava već godinama. Maltene bi mogli reći i desecima godina. Imamo priliku, ali ni ovaj puta to ne želimo. HSS smatra da bi ovu priliku trebali iskoristiti i donijeti zakon da to tako kažem u ubrzanoj proceduri jer za to još uvijek imamo šanse. Sutra možemo glasati o tim jednostavnim izmjenama članaka, a eventualno, dodatne primjedbe i prijedloge možemo staviti na dnevni red i nekom drugom prilikom, bolje rečeno u drugom sazivu, ali ovdje nedvosmisleno da državni dužnosnik u nadzornom odboru nije dobro odradio svoj posao. Imamo ljudi koji to mogu umjesto njih i zbog toga se zalažemo što je prijedlog HSS-a i HSLS-a da ovaj zakon promijenimo pa ja vas molim da pokušamo iznaći mogućnost da to učinimo i u ovom sazivu Sabora. Hvala lijepo. Hvala. U 11,34 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Pardon ispravak netočnog navoda prije toga poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Andrija (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče, kolega Pecek je rekao dosta dobrih prijedloga ali moram demantirati nekoliko njegovih netočnih navoda. Prvo rekao je izrijekom a parafrazirajući moj govor: «Trebali bi se odreći djeteta koje funkcionira kao današnji nadzorni odbori.» Ja moram reći da ima izvanrednih, da to nije točno, ima izvanrednih primjera funkcioniranja nadzornih odbora što se vidi iz poslovnih rezultata samih poduzeća u većinskom vlasništvu države i da bi trebalo razdvojiti što je loš nadzorni odbor ili dobar a to se vrlo jednostavno može na temelju usporedbe poslovnih rezultata prije i nakon stupanja nadzornog odbora na funkciju. Također mislim da je krivi navod kada se navodi da su nadzorni odbori Nacionalnog parka Kornati Hrvatskog fonda za privatizaciju učinili nepravilnosti zbog istraga koje su u tijeku. Istrage su u tijeku i mi ne bi smjeli govoriti o rezultatu tih istraga niti utjecati na pravosudne organe. I na kraju nije točan navod niti da je uprava i Nadzorni odbor Brodosplita nekom pogodovala kako kaže kolega Pecek jer istraga je i ovdje u tijeku i mi nemamo dokaza da su oni pogodovali. To je kleveta na račun tih ljudi dok nemamo pravomoćnu presudu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Drugi ispravak poštovani zastupnik Franjo Arapović. Hvala lijepo, hvala lijepo gospodine predsjedniče. Jedan veći dio moga, moga ispravka gospodin Hebrang je izrekao malo prije mene, a ja bih samo ispravio netočan navod uvaženog kolege, citirat ću: «Mi znamo da ljudi koji su potpalili požar i krivi za tragediju dalje sjede na svojim mjestima.» Ovo mi ja osobno ne znam. Ja čekam nalaze istrage. Hvala lijepo. I poštovani zastupnik Niko Rebić. zanima donošenje ovog zakona što je dakako netočno jer ovo je prva Vlada koja želi donijeti zakon da ministri i dužnosnici ne sjede u nadzornim odborima nego da tamo sjede stručnjaci. Ovo što nitko ovdje nije napomenuo u ovom Saboru samo jedna stranka je dosljedna i samo u jednoj stranci načelnici i gradonačelnici nisu i zastupnici. To je Hrvatska demokratska zajednica. I zato mislim da je ovaj zakon ako budemo u prilici mi ćemo ga i donijeti i ovo je vjerodostojnost Hrvatske demokratske zajednice. Siguran sam da će ministri i državni dužnosnici neće više sjediti u nadzornim odborima nego stručnjaci. Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. kolege. Stajalište Kluba Hrvatske stranke prava vezano za ovaj Prijedlog zakona je odavno poznat. Naime mi smo ovakve ili slične odredbe imali još u Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa. Da je taj zakon kad je predlagan donesen u izvornom obliku vjerojatno bi danas bilo drukčije. Ne bi uopće trebali razgovarati o ovome prijedlogu HSLS-a i Kluba HSS-a koji mi normalno podržavamo. Znači nesporna je činjenica da je model po kojima se smatralo da će državni dužnosnici kao članovi upravnih i nadzornih odbora u trgovačkim društvima, u vlasništvu države odnosno u pretežitom vlasništvu ili izvanproračunskim fondovima biti ti koji će baš voditi prije svega interesa o državnim interesima da se to sve odvija tako da bi država imala svoj nadzor. Možda je to bilo početno tako kad su državni dužnosnici prije svega ulazili u nadzorne i upravne odbore, kad su imali niske plaće pa su ulazili radi raznoraznih beriva. To je bilo sve do 1999. godine kad je donesen Zakon o plaćama dužnosnika, kad je to dosta drukčije napravljeno. Nakon toga oni nisu imali ništa ali uvijek su se smatrali neodgovornim za bilo što se dogodi. Recimo slučaj Fonda za privatizaciju. Znači ima puno takvih slučajeva gdje državni dužnosnici smatraju da nemaju ama baš nikakve odgovornosti niti političke niti moralne a eto bili su članovi i jesu članovi nadzornih i upravnih odbora. Zadaća im je bila voditi računa da se zaštite interesi države upravo na poslovima tim u nadzornim i upravnim odborima. Znamo kako nam je prošla privatizacija. Svi su, se smatraju neodgovornim. Čak nema nikakve kažem ni političke odgovornosti. Da ne govorimo o drugim oblicima odgovornosti. A zašto je to tako moramo se stvarno zapitati jer očito da ćemo morati imati jedan cjelovit zakon o tome što znači članstvo u upravnom i nadzornom odboru ako je neko u ime države član upravnog i nadzornog odbora koje su to sve i prava ali koje su to sve i obveze? Jer neće biti dovoljno da samo donesemo ovaj zakon i da državne dužnosnike kao takve isključimo od članstva u upravnim i nadzornim odborima. S tim da odmah tu moram kazati da je zaboravljen onaj dio. Naime neki dužnosnici su ujedno i iz Skupštine trgovačkih društava. Recimo ministar Kalmeta je iz skupštine trgovačkih društava mislim za HŽ, za zračne luke. Znači, taj dio je ovdje zaboravljen. Točna je isto situacija da su i u bivšoj i u sadašnjoj vlasti pojedini dužnosnici imali toliko članstva u nadzornim i upravnim odborima da su u punom smislu te riječi zakone fizike remetili. Zakone fizike remetili. Mislim da je bilo u prošlom sazivu, za vrijeme prošle vlasti da je gospodin Mato Crkvenac bio rekorder, ne znam o koliko se govorilo, o 15, 17 upravnih, nadzornih odbora. Vjerojatno da je pojedini i sadašnji državni dužnosnici kad bi ih se pitalo da odgovore bez mucanja u koliko su trgovačkih društava članovi nadzornog ili upravnog odbora, ne bi mogli. Ne bi mogli odgovoriti jer znamo kad je jedna od televizija pitala koliko su, rekli su možda brojkom iako su se prevarili. Ali kad je kad je kazano navedite gdje jeste, e, tu je bilo tuc, muc, može mala stanka, klap jedan, klap dva. Evo, to samo govori o jednom obliku te totalne neodgovornosti. Ali, mi u klubu Hrvatske stranke prava plediramo da mi riješimo i druge stvari, a to je članstvo u nadzornim i upravnim odborima i u skupštinama vezano za županije, gradove i općine. Jer isti je problem kao na državnoj razini vezano za državne dužnosnike, takav je problem vezano za županijske, gradske odnosno općinske dužnosnike. Znamo i sami recimo slučaj recimo Grada Zagreba, gradonačelnik Grada Zagreba je i skupština trgovačkih društava, a to je bilo 23, 24 trgovačka društva. I onda on sam sebi podnosi izvješće. On kao predsjednik skupštine podnosi izvješće sebi kao gradonačelniku. I to vam je bilo tragikomično budući je bila skupština za dvadeset i nešto trgovačkih društava, tako da je sa svake te sjednice je bio zapisnik koji je duže se utrošilo vremena na zapisnik nego što se utrošilo vremena o razmatranju takve problematike. Prema tome, znači podržavamo ovaj zakonski prijedlog. Mislim da bi bilo dobro da ga donesemo i u hitnom postupku još na ovoj sjednici s tim da još ubacimo i ovaj dio za skupštine trgovačkih društava i da donesemo jedan zaključak, obvezu da ova Vlada koja će sad biti tzv. "tehnička" da nešto radi u međuvremenu, je li tako, pa neka pripremi jedan cjelovit zakon vezan za ovaj dio na, od svih razina tko bi mogao i pod kojima uvjetima obnašati dužnost znači u ime države u, član nadzornog odbora, upravnog odbora, znači što je sa razine države, tako sa razine županija, gradova i općina da bi dobili jedan cjeloviti dio, jer moramo mi biti svjesni da u svemu tome ako imamo to zakonski riješeno do kraja, onda ćemo imati jednu punu odgovornost. Ali mi na taj način i sprječavamo može bitne žarišta gdje se stvara prostor za korupciju. Toga isto trebamo biti svjesni s obzirom na razno-razne priče i afere koje su se pojavljivale u razno-raznim trgovačkim društvima. Znači, na taj način omogućavamo i još jedan bitan napredak da pokušamo prevenirati mogućnost stvaranja korupcije bilo to na razini općinskih, trgovačkih društava, društava, gradskih, županijskih, onda su to javne nabave, svega je tu. Prema tome, evo to je naš prijedlog. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Pa želim ispraviti jednu netočnog koju je kolega Kovačević rekao. Naime, skupštini izvješće ne podnosi predsjednik skupštine nego izvješće podnosi uprava, nadzorni odbor i dostavljaju mu se revizorska izvješća. Dakle, to je netočno. Predlagateljica, poštovana zastupnica potpredsjednica Doma Đurđa Adlešić. Izvolite! **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa, evo kolege iz HSS-a i mi iz HSLS-a, nemojte se ljutiti na malo ležernijoj rečenici, smo ipak danas, dan prije raspuštanja uspjeli postići atmosferu da se HDZ i SDP ne napadaju nego na trenutke čak i brane i imaju puno razumijevanja jedni prema drugima, pa se nadam da će nam evo, prihvaćen zakon biti i uz potporu jedne i uz potporu druge stranke i naravno svih kolega koji su se dosada oglasili. Pokušat ću odgovarati redom kako su se kolege i kolegice odnosno kolege javljali. Kod kolege Kajina, jasno je da treba odrediti odgovornost stručnjaka za raspolaganje imovinom model koji vi spominjete postoji, treba ga razraditi u drugom čitanju, a to je odgovornost stručnjaka imovinom, jer jedno je potpuno sigurno da je takva odgovornost postojala minimum, polovica afera koje su se događale se ne ne bi dogodile. A u drugoj fazi pripremiti, o tom smo mi još govorili kad smo iznosili zaključke naša dva kluba, da se i predsjednici uprava u sljedećem mandatu biraju natječajem i odrediti što će biti sa lokalnim sredinama. Ovakav zakon doista može spriječiti stranačku trgovinu i sinekure. I sada je pravo vrijeme upravo sada na raspuštanju našem i prije određenja novog Sabora. Ali osim sinekura i političkih trgovina kao što znamo uvijek su upravo nadzorni odbori kasnije bili i dobra prilika za obračune sa političkim protivnicima, u onom trenutku kada nam je to najviše odgovaralo. Kolega Čehok je spomenuo i pitanje broja nadzornih odbora. Zemlje koje primjenjuju ovaj model imaju određen broj nadzornih odbora u kojem mogu biti i stručnjaci. On se kreće negdje između tri i pet nadzornih odbora. Kolega Arlović u ime kluba SDP-a također podsjeća da se ne bismo smjeli osjećati i prozvani zbog činjenica da opet razgovaramo o pravima i obavezama državnih dužnosnika. Točno je da smo dosada 17 puta o tome razgovarali, da se može steći dojam da se bavimo sami sa sobom, ali upravo je ovo prilika da se ne bavimo sami sa sobom, da se maknemo, da pustimo ovaj posao stručnjacima, sada kada ističu mandati, kad se ne može o ovom zakonu govoriti kao o revanšizmu, obračunu već da se doista postave pravila za budućnost o čemu je govorio i kolega Crkvenac. Gospodin Hebrang iz kluba HDZ-a nas je podsjetio da se radi o zakonu koji ima veliku političku težinu što je sigurno ali i na moguće posljedice. Tog smo svjesni, međutim ja ću pokušati odgovoriti samo na dva pitanja koja je otvorio. Da li je vrijeme za depolitizaciju? Sasvim sigurno za prvi važan korak je. Ako ne krenemo sigurno nećemo nigdje ni stići. Ako izostajanje ministra u nadzornim odborima nije smetalo jednoj Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji za razvoj, ne znam zašto bi smetalo Hrvatskoj. Prijelazno razdoblje se može naravno odrediti onako kako se to i inače radi sa zakonima i to se radi u drugom čitanju. Ideja kolege Kovačevića iz HSP-a da se hitno prihvati ovakav zakon je sigurno dobra. Ja vjerujem da bismo se naši klubovi mogli dogovoriti da u jednom višestranačkom timu pripremimo i takve zaključke. A moram reći za kolegu Peceka da ne shvatite krivo kad je govorio o šoferima on sigurno ne želi vrijeđati vozače

da joj je drago ali onda je izrekla jednu netočnost glede ovog pitanja, da se HDZ i SDP glede ovog pitanja ne napadaju. Glede ovog pitanja evo začudo nismo se nikada napadali. Dapače, nas još u koalicijskoj Vladi napao je HSLS gdje se moralo odustati od ovakvog prijedloga koji je sadržavao prvotni prijedlog zakona koji sada svojim vlastitim prijedlogom želite promijeniti. promijeniti. Sadržavao je upravo ovakvu odredbu da državni dužnosnici ne mogu. Upravo na inzistiranje HSLS-a morali smo bili odustati od ovakvog rješenja koje se sada traži. A glede toga ako se treba miriti ili s nekim neslagati nama nisu potrebni punomoćnici

Da, to je komentar, nije povreda poslovnika. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Poštovani gospodine predsjedniče, jutros sam bio malo ljut zbog ovih igri oko poslovnika, traženja stanke u ime kluba i telefonskog izjašnjavanja Vlade. A sada mi je drago da se to dogodilo jer je Vlada očito ocijenila da će predlagači ispasti smiješni pred hrvatskom javnošću i pred ovim Visokim domom. Smiješni zbog toga što dan prije raspuštanja Sabora predlažu jedan cinični, dvolični prijedlog zakona za kojeg znaju da se o njemu neće ozbiljno raspravljati i Vlada je u svom kratkom mišljenju zapravo čak bila toliko mudra da je predložila Antuna Palarića da brani ovaj zakon koji je poznati makroekonomski stručnjak kao i sama Đurđa Adlešić i kolega Čehok. Znači, to je jedno od najsloženijih teorijskih pitanja, uloga države u gospodarstvu. Znači, o tome se vode rasprave zadnjih tridesetak godina na vodećim

I u taj teorijski najosjetljiviji prostor dvojica krajnje kvalificiranih ljudi su se uključili, Đurđa Adlešić i kolega Čehok. A nema opet Ljube Jurčića koji o tome možda najviše zna u ovom velikom domu i bilo bi mi drago da se napokon pojavi i riješi tu veliku enigmu. A sad ću vam kazati zbog čega je to izuzetno važno pitanje. Prije svega, rano razdoblje oduševljenja postkomunističkih zemalja sa privatizacijom svega i svačega i prepuštanja vlastitog gospodarstva u ruke zlih sudbina stranaca u čuvenim procesima privatizacije danas se javlja kao veliki bumerang. Kolega Mate Babić jedan od vodećih makroekonomskih eksperata, ekonometričara u Hrvatskoj u materijalu koji ste dobili u kojem ćemo vjerojatno doći ipak na dnevni red ja se nadam da će predsjednik našega Sabora staviti tu raspravu na dnevni red. Na stranicama 67 i 68 materijala koji se zove "Rasprava o gospodarskom stanju hrvatske nacije i usvajanje programa gospodarskog razvoja Republike Hrvatske u razdoblju od 2008. do 2012. godine" razbija velike iluzije o tome kako privatizacija svega i svačega i prepuštanja upravljanja gospodarskom kad je u pitanju javno gospodarstvo tzv. stručnjacima je velika zabluda. Ja ću vam pročitati tko su ti hrvatski žeton menađeri koji se zovu certificirani povlašteni nadzornici, to je nova profesija u Hrvatskoj koji su dobili prve certifikate na jednom visokom učilištu. Dean Košutić na prvom mjestu, Staško Adlešić na drugom mjestu. To je suprug od gospođe Đurđe Adlešić. Zatim, Hrvoje Vojković, Mirko Barišić koji je bivši predsjednik Uprave Siemensa i sada predsjednik Uprave odnosno predsjednik Nogometnog kluba Dinamo, i Siniša Poljak mislim da je on bio uključen u aferu oko Brodo Splita ako se dobro sjećam. Znači, u čemu je problem o kojem mi ovdje raspravljamo? Prva razina problema je teorijske naravi o kojoj se mora raspravljati u teorijskim enklavama. Druga razina problema kako se imenuju ministri, znači vi možete imati ministra kao što je Mate Crkvenac koji je teorijski kvalificiran ili ministra kao što je Ivan Šuker koji je praktički kvalificiran za taj posao. I ako on obavlja nadzornu funkciju u nekom poduzeću u javnom vlasništvu on će obavljati kvalificirano. Ali ako na mjesto ministra, državnog tajnika stavite nekvalificiranog čovjeka, recimo pjesnika da vodi gospodarstvo ili znači liječnika da vodi zdravstvo, to je isto gotovo tako katastrofalno ili kad pjesnik vodi gospodarstvo. Naravno da će oni po definiciji biti nekvalificirani za obavljanje tog posla. I sad se vraćamo problemu za koji mi je posebno drago da je Vlada izložila predlagače. Kao i obično HSS je tu zabluđen partner u ovom projektu, oni zato mudro i šute. Ali su dali ovima koji o tome veze nemaju da se prave važni i dobiju kao bumerang to. Znači, zašto nisu išli do kraja? Zbog čega nisu predložili da u ovom Visokom domu ne mogu biti, sjediti gradonačelnici. Imamo ih trojicu trenutno, Mršića, Đurđu Adlešić i Čehoka. Zbog toga što je to tehnički nemoguće. Ante Đapić bio gradonačelnik Osijeka gospodine predsjedniče pojavio se tu dva, tri puta kao ptica selica jer nije moguće biti istodobno na čelu jednog grada koji ima problema od komaraca na izgradnji jedne rukometne dvorane i obavljati odgovorno funkciju saborskog zastupnika. Prema tome, vrlo je važno da je Vlada dopustila prvo čitanje ovoga zakona. Vrlo je loše da je predlagač ili dio predlagača ucijenio praktički Vladu jutros na telefonskoj sjednici jer bi bilo puno važnije i pametnije da smo raspravljali o problemu rodiljnih naknada jer jedan od temeljnih problema u Hrvatskoj uz problem koji je vezan uz nekvalitetnu makroekonomski i makrodržavni menadžment je problem demografske stagnacije. Bilo bi puno bolje da smo raspravljali o jednom suštinskom problemu, o kojem će se, ja se nadam, sutra pozitivno glasovati. Dakle, ja osobno sa krajnjom ljutnjom ću odbiti ovaj prijedlog i mislim da će se odbiti o glavu predlagačima, odnosno onom dijelu predlagača koji je sebe proglasio glasnogovornikom tog prijedloga. Hvala vam lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda. Potpredsjednica, poštovana zastupnica Đurđa Adlešić. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Ja ću ispraviti samo ono što držim da je važno ispraviti, a to je da smo mi u veljači izašli sa prijedlogom zaključaka a da smo u proceduru zakon uputili 12. 9. na riječ. Poštovani zastupnik Ivo Lončar. povoda da nešto kažem. Mi smo ovdje počeli mistificirati i demistificirati nadzorni odbor, na moju veliku žalost, ja sam već godinu i pol dana predsjednik nadzornog odbor. Znademo u ovom Parlamentu i u hrvatskoj javnosti kako se je napadalo predsjednika nadzornoga odbora Brodosplita. A sada ću vam kolegice i kolege reći, ovih dana, odnosno u zadnjih mjesec i pol dana protiv mene se vodi neviđena gebelsovska hajka, a znadete li zašto? Zato što sam kao predsjednik nadzornoga odbora upozorio na neviđeni kriminal u Hrvatskoj pošti. Primjerice, tamo se ide nešto kupovati i procjeni to neovisna kuća, zove se "Diolid Hrvatska" na 14 milijuna kuna Hrvatska pošta to plaća 25 milijuna kuna. Tamo se tiskaju lažne marke u vrijednosti 11 milijuna i 800 tisuća kuna, poeni 3,5 kune i to je novac, i onda na kraju se to uništava bez komisije. Opremnica dolazi 23 lipnja prošle godine a uništavanje se događa 21 lipnja. Zatim se tamo vrši nabava preko leasinga, gdje je katastrofa. Primjerice, kolega Letica, jedan poštanski furbon u godini dana napravi između 55 i 70 tisuća kilometara a šefovi koji su bili zaduženi, koji imaju pokrovitelje u ovomu Saboru naprave sa leasing kućama da se za 4 godine napravi 127 tisuća kilometara i nakon toga se plaćaju silni poeni. Mene ovih dana u medijima tako prikazuje član nadzornog odbora i moj zamjenik koji je na tom mjestu sa višom kemijskom školom a inače je takav genije da je za dvije godine završio prometni fakultet a u jednome danu položio 7 ispita a mjesečno polagao 7 ispita. I svaki put kada je polagao ispite, bar ovih 7 u jednome danu bio je na svome radnom mjestu. Prema tome, htio sam na mome primjeru reći je li dobro da predsjednik nadzornog odbora u Brodosplitu nije reagirao, ili što sam ja prije više od pola godine otišao kao državno odvjetništvo i prijavio kriminal koji se tamo događa, koga pokriva državni odvjetnik, inače kemijski Dado i tamo je pokrivao svoje polene, jedan je smijenjen a jedan je još uvijek tamo, ali ja se nadam ne zadugo jer ga čeka uskoro prugasto odijelo.

prema poštarima, poštari ili teklići, ja sam ih čak u jednoj polemici sa pokojnim Račanom branio kao jednu od najromantičnijih profesija. Što se tiče problema Brodosplita, ja sam tu govorio o kompetenciji kao o pretpostavci odgovornosti. Međutim, sama odgovornost se može zakonski drugačije urediti. Prema tome, kada bi članovi nadzornih odbora vlastitom imovinom jamčili za gospodarske i druge štete koje rade kao članovi nadzornog odbora onda se nitko tamo ne bi gurao. Znači, i ovako nemaju ništa za dobiti, sada da nemaju naknade još kada bi imali odgovornost, ljudi bi bježali od toga i onda bi doista ljudi koji nešto znaju imaju osjećaj društvene odgovornosti tamo htjeli biti.

Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Evo dozvolite nekoliko riječi, danas evo na predzadnji dan rasprave u ovome sazivu. Moram priznati …/Govornik se ne razumije./… ova točka danas u prvom čitanju, evo rekao bih da ima još nekoliko točaka iza nje koje su možda puno važnije. Recimo Zakon o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva koje će biti vjerojatno danas pri kraju rasprave koje je Vlada predložila isto je u prvome čitanju. Znate, tako da, o tome da li je nešto u prvom čitanju danas, ili ovih dana, nije po meni toliko bitno, nego je bitnije da mi ipak one točke koje su bitne za rješavanje određenih problema danas u našoj državi da raspravimo. A mislim da je ova točka jedna sigurno od bitnijih, kada pogledamo kako to izgleda u praksi danas oko toga kako funkcioniraju nadzorni odbori, onda bih ja naveo nekoliko primjera u kojima ja osobno znam dosta, s obzirom da sam jednom ja bio predsjednik uprave jednoga velikoga poduzeća. Kada su dužnosnici u nadzornim odborima po tim poduzećima onda funkcioniranje uprave toga poduzeća je dosta otežano zbog toga što je nemoguće naše dužnosnike dobiti na sjednicu nadzornog odbora u nekakvom radnome normalnome vremenu. Tako da se često puta sjednice održavaju kasno, poslije sjednica Vlada ili saborskih zasjedanja kada su i dužnosnici i dosta umorni i teško je onda i raspravljati o tim stvarima. Mislim da se tu slažete samnom svi. Tako da jednostavno je nemoguće to sve uskladiti posebno termine. Mogu navesti primjer jednoga ministra koji je bio član jednoga nadzornoga odbora i za cijelo vrijeme mandata nije bio ni na jednoj sjednici nadzornoga odbora. Isto on je bio kratko vrijeme ministar ali zbog obaveza svojih to se je dogodilo. A kako recimo naši dužnosnici koji su ujedno i članovi skupštine, rade određene poslove, recimo mogu navesti jedan primjer iz ne tako daleke prošlosti gdje je jedna sjednica nadzornog odbora, skupštine sazvana navečer kasno iza devet sati, kada izabran član uprave koji je bio naš kolega zastupnik i on je već ujutro predao mandat drugome kolegi koje je dalje nastavio zasjedanje. Prema tome, nekada se radi o nekakvom brzom sistemu što što sigurno ne zadovoljava kvalitetu opće toga rada u tim našim skupštinama i nadzornim odborima. Zbog toga mislim da je dobro da se vratimo na ono što smo imali prije od ne znam mislim 98. godine kada su postavljani određeni članovi u nadzorne odbore, isto na prijedlog jasno Vlade, Vlada ih je postavila, ali je birala određeni, po nekakvome vjerojatno stručnome ključu ljude u određene nadzorne odbore koji možda nisu imali toliko pa su se mogli posvetiti tome poslu a vjerujem da su bili i dovoljno stručni da bi radili takav posao. I onda kada bi se sada to primijenilo onda bi došli, izbjegli bi ovo što se danas i govori sada evo na ovoj sjednici inače u javnosti da se po nekakvom političkom ključu postavlja da nisu kompetentni ljudi za određene poslove. Da, ne znam, da li imaju završene stručne spreme koje su potrebne za takvo jedno praćenje a mislim da bi bilo dobro da možda i pogledamo i kako to rade naše privatne firme? Posebno ove privatne firme kojima je strani kapital recimo banke gdje se stalno postavljaju ljudi iz njihovog djelokruga koji znaju taj posao. I u tom dijelu bi onda mogli dobiti vjerojatno i jednu veliku kvalitetu u tom radu i odgovornost. Jasno da bi svaki taj član Nadzornog odbora mora i danas po Zakonu o trgovačkim društvima odgovarati sa svojom imovinom i ako donosi određene pogrešne odluke. Tako da u tom dijelu bi se onda moglo i kvalitetnije govoriti o upravljanju posebno o onim firmama koje su još u nekakvom danas da li lokalno, samoupravnom djelokrugu u vlasništvu s djelomično, više ili ostalo. Isto tako često puta se dešava da određeni dužnosnik bilo sa državnom i lokalni OA je član nekih nadzornih odbora koji su uglavnom u većinskom privatnom vlasništvu. Isto tako se pita onda, postavlja pitanje što, koga on predstavlja pogotovo ako je to 100%-tna firma vjerojatno se onda želi na taj način dobiti nekakva njegova sugestija ili moć koju on ima kao dužnosnik da bi se iskoristila pozicija za nekakvo privatno poduzeće. Toga smo imali nažalost prije puno a s obzirom da je sada na snazi zakon gdje dužnosnici državnog nivoa ne mogu dobiti određenu naknadu mi smo na taj način smo to ipak smanjili i ubuduće mislim da bi to trebalo izbjegavati. I da nam se ne postavlja onda pitanje što određeni pročelnici, načelnici ili ne znam neke druge službe, struke, šefovi određenih poduzeća rade u određenim, nadzornom, Moram reći da, isto tako iz iskustva da smo imali slučajeva u prijašnjem vremenu da naš Fond za privatizaciju imenuje neke ljude u svoje ime a da ih čak ne pita. Ja mogu navesti primjer gdje sam osobno bio imenovan u jednom, član jednog nadzornog odbora u koji me nitko nije ni pitao i kad sam to saznao isti dan sam podnio ostavku tako da formalno nisam ni bio ni na jednoj sjednici. Bio sam jedan dan formalno član takvog jednog nadzornog odbora. To me je osobno povrijedilo jer jednostavno vas netko stavi na nekakav spisak a da vas ne pita. Da čak niste ni potpisali suglasnost da želite biti član takvog nadzornog odbora. Mislim da u tom dijelu jednostavno ne bi trebali, pogotovo ne bi trebali dužnosnici u tome sudjelovati jer onda se uvijek postavlja određeno pitanje od kompetencije, od toga da li imaju određenu stručnu sposobnost za određene, vršenje dužnosti, a da ne kažem da bi sigurno bilo dobro da imaju određena znanja posebno za branšu u kojoj jesu i posebno za, znanja vezano za vođenje određenih tvrtki. I u tom dijelu mislim da bez obzira što je sada evo kažem to prvo čitanje ovoga zakona mislim da i podržavam da se ono ako je moguće do kraja ovog zasjedanja donese. A ako ne donijet će neki drugi saziv Sabora koji je vrlo brzo i vjerujem da ćemo se svi za za takav način opredijeliti da ubuduće posebno državna poduzeća vode stručni i kompetentni ljudi a ne po nekakvim podobnostima. Evo toliko od mene. Hvala. Hvala. Četiri replike. Prvi poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Moja je replika lingvističke naravi. U hrvatskom jeziku profesije se vezuju za glagole. Tako recimo riba ribari, radnik radi, liječnik liječi, zastupnik zastupa. Dužnosnik je nesretan pojam. On nema glagola. Znači službenik službuje, ali službenik nema glagola. Prema tome osnovni problem je naslijeđenog pojma koji stvara enormne probleme. Prema tome kad bi se mene pitalo ja bih ukinuo taj pojam iz svih hrvatskih zakona i vratio se na stari pojam službovanja i službenika jer on nekome služi ili vlastitom narodu ili vlastitoj stranci. Ili općem dobru. Eto to sam htio kazati. **Ledinski, Željko (HSS)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Pa slažem se kolega Letica sa vama da u ovom slučaju mi smo zapravo sami proizveli takav naziv i kad kažete dužnosnik vi više ne znate da li je to dužnosnik u lokalnoj samoupravi? Da li je to načelnik općine, tamo pročelnik nekakvog jedinstvenog upravnog odjela? nivou, na višem nivou u županiji, državnim službama, ministarstvima, agencijama i tako dalje. Prema tome to često i naši ljudi vjerojatno ne razlikuju i mislim da je ova vaša ideja dobra da se nađe jedan

odgovarati za poslovanje tih firmi čini mi se da je loše što mi u Saboru dakle mi kao profesionalni političari nismo prihvatili da ljudi iz politike, mislim sada na državne dužnosnike, na ministre koji su u nadzornim odborima po važećim zakonima i predsjednici nekih nadzornih odbora kao što je to ministar Vukelić u splitskom škveru. Mi nismo prihvatili da makar politički snose posljedice tj. da daju ostavke onda kad se evidentno utvrdi da je došlo do sklapanja recimo nepovoljnih ugovora na štetu tih firmi, a da su bili upozoravani na to i ranije. Dakle čini mi se da je loše, dugo se o tome u ovom mandatu ovdje govorilo i o splitskom škveru čini mi se da smo lošu uslugu napravili sebi kao profesiji koja se zove političar. Što smo na taj način štitili neke ljude i tako pokazali da smo spremni kazniti, spominjali ste poštare. Evo i moj dida je bio poštar. Ako izgubi tri pisma, ako izgubi jednu mirovinu ili ne znam šta njega smo spremni kazniti. A ako netko je predsjednik nadzornog odbora koji donosi loše odluke i sam prizna mu donesene, da su donesene loše odluke ali kao što je u ovom slučaju bilo rečeno iza mojih leđa pa nisam znao i tako dalje da na nikakav način ne odgovara. Kad budemo spremni … … /Upadica: Odgovor na repliku poštovani Hvala gospodine predsjedniče. Slažem se kolega Jurjeviću da u svakom slučaju treba biti i određena odgovornost da nakon nekih poteza koji su se desili. Bilo da li, pitanje da li je dužnosnik bio kriv ili ne da se podnesu i ostavke. Evo navest ću primjer naše sada stranačke kolegice koja je bila nestranačka osoba u bivšoj Vladi gospođa … /Govornik se ne razumije./ … koja je nakon one poznate afere sa Baxterom podnijela ostavku kao takova i jednostavno pokazala da se mora imati i jedan veliki stupanj odgovornosti u tom dijelu. A isto tako bilo bi dobro da su i mnogi drugi koji su bili kao dužnosnici nakon donošenja Zakona o dužnosnicima po odmah podnijela ostavke u određenim nadzornima odborima da ih se nije mogla moralo na to posebno i medijski da ne kažem dražiti kob gdje je da li je na vrijeme svatko podnio ostavku u onome mjestu koje je trebao. Ostalo je na savjesti nama samima. Hvala. Treća replika, poštovani zastupnik Ivo Lončar. **Lončar, Ivan (Nezavisni)** Kolega Ledinski u kontekstu govora o nadzornim odborima rekao je da ljudi moraju biti kvalificirani za vođenje određenih tvrtki. Kolega Ledinski to je potpuno pogrešno. Članovi nadzornoga odbora nemaju što s vođenjem tvrtke. Sama riječ: "nadzorni odbor" ako savjesno obavlja svoj posao on samo nadzire i nema nikakve druge zakonske mogućnosti ako ste pročitali dobro postojeći zakon nego samo nadzire ono što mu dostavlja službeno poslovodstvo kuće, to je uprava i ostali organi koji upravljaju određenim poduzećima. Međutim ja kad sam npr. u Hrvatskoj pošti saznao, rekao sam vam maloprije neke stvari jer moram ići sistemom replika, primjerice jedan ured od 70 četvornih metara samo za krečenje koštao je 546 tisuća kuna. Meni je to bilo vrlo sumnjivo. Npr. kada sam saznao da se npr. u leasingu nekoliko milijuna puta više treba dati novca nego da se je išlo kupnjom ne znam, malih furgona, motor kotača, njihove opreme itd., itd. nego po najskupljim kamatnim stopama. Vidite što se meni događa. maloprije je još netko rekao, mislim gospodin Pecek da članovi nadzornog odbora moraju predlagati i donositi odluke. Ne, oni samo kontroliraju odluke. Ali nažalost mi živimo u državi gdje god čovjek i što god napravi on je u krivu. Ja se nadam i vjerujem u dragoga Boga da će ove laži koje ovih dana o meni kruže da će na kraju biti "tko se zadnji smije najslađe se smije". po mom dubokom uvjerenju član nadzornoga odbora može biti svatko malo inteligentan koji ima visoku stručnu spremu i koji je iznad svega pošten i častan. A sve ovo drugo možemo o tome govoriti. To su varijacije na različite teme. Hvala lijepa. Željko (HSS)** Poštovani gospodine predsjedniče. Štovani kolega Lončar ja kad sam govorio o kompetentnosti nisam spominjao vas ni mislio na vas i vaše kompetentnosti u članstvu u Nadzornom odboru Pošta. Ali u svakom slučaju po Zakonu o trgovačkim društvima odgovornost i znanje članova nadzornih odbora je daleko veća nego što ste vi htjeli prikazati. Oni, nije sad da oni ne smiju predlagati. Oni su članovi nadzornih odbora, oni sastavljaju predsjednika, vi sastavljate dnevni red, ne sastavlja ga nitko drugi. Prema tome, vi ste odgovorni po zakonu daleko više i nije baš svejedno da bude netko tko je tako vi kažete poslovično obrazovan pa da može biti u nekom nadzornom odboru, posebno neke tvrtke koja se bavi određenim stručnim poslovima. Tu evo se ne bi složio baš u potpunosti sa vama ali u svakom slučaju stručnost bi trebala biti prisutna posebno u tim dijelovima tvrtki koje se bave specifičnim poslovima i ne bi se smjelo dogoditi da baš dođe samo netko po podobnosti ili po tome dijelu što je znatno podložan ovome ili onoga prije toga. Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa prijedlog kojeg je i gospodin Ledinski zastupao u svom istupu je doista manjkav u odnosu na niže razine. Naime, nema nikakvog razloga da se po istim kriterijima ne govori o nadzornim odborima javnih poduzeća na gradskim i županijskim razinama jer i tamo u tim nadzornim odborima sjede političari koji djeluju na lokalnim razinama i županijama i gradovima. Sjede članovi gradskih vijeća, općinskih vijeća i županijskih skupština. Dakle nema apsolutno nikakvog razloga da se ne bi pristupilo doista u jednoj široj raspravi svim tim razinama na jednak način. Na jednak način. U ovom slučaju konkretno državni dužnosnici koji sjede u nadzornim odborima javnih poduzeća državnih ne primaju naknadu. Na nižim razinama primaju. Dakle imamo jednu ogromnu tu situaciju o kojoj doista treba voditi računa. A kad ste govorili o odgovornosti i pristupu pojedinaca, pa ste spomenuli da neki od ministara nisu nikad sudjelovali u radu tih nadzornih odbora. Pa ja mislim da moramo krenuti prvo od sebe. Pa vidite kako mi kao saborski zastupnici ispunjavamo svoje obveze. Pa recimo evo jedan primjer jednog od kandidata za premijera, Ljube Jurčića, saborski zastupnik koji je 4 godine prima saborsku plaću, kojega smo vidjeli u ovom Saboru možda možemo na prste jedne ruke izbrojiti dane kad smo ga vidjeli da sjedi u saborskoj ovdje ovdje raspravi i sudjeluje itd. Prema tome, sasvim je jasno da takvi ljudi recimo upotrebljavaju poziciju do koje su došli na naravno javan način i

je zapravo rekao slično i ono što sam ja apostrofirao. Možda se nismo dovoljno dobro razumjeli. Sigurno da treba voditi brigu o tome da svim nivoima, ne samo na državnom nivou, nego i na nivou lokalne samouprave, županija, općina. pitanje, ja sam postavio pitanje što znači kad neki od tih dužnosnika sudjeluje u radu nekakvog nadzornog odbora koji je u većinskom privatnom vlasništvu, koji je u gradskom vlasništvu, županijskom ili ne znam čijem. I tu se, mislim posebno slažemo. kada sam dalje govorio oko određenih anomalija koje se dešavaju da neki ministri, nisam prozivao nikoga, tako da, a isto bih rekao što se tiče i saborskog mandata da svaki od nas ima i svoju savjest i da će na svojim, svojim radom pokazati i biračko tijelo kako je radio. Tako i u ovom slučaju u kojem ste vi govorili. Ali da posao našeg svakog zastupnika nije samo sjediti u Saboru nego i raditi čitav niz drugih poslova to vi jako dobro znate, sudjelujete u radu mnogih tijela, ne samo Doma nego i vani. I u tom dijelu mislim da ne bi trebali na ovom zadnjem zasjedanju se sada međusobno prozivati i govoriti, ja nisam spomenuo ni jedno ime u svom izlaganju nego sam načelno govorio o svemu tome. Hvala. Kada sam prije nekoliko mjeseci kada se raspravljalo o aferi Brodosplit, govoreći u ime Kluba zastupnika HSS-a i tada sam po prvi puta u odnosu na temu o kojoj se govorilo, smatrao da je za tako ozbiljnu raspravu i za tako ozbiljan društveni i gospodarski problem o kojem se raspravljalo nužno dati i odgovarajuće odgovore koji ne smiju i ne bi trebali biti isključivo političkog karaktera nego treba u sebi sadržavati jedno poimanje osjećaja javnosti da upravljanja državnim tvrtkama pa i u pogledu rada nadzornih odbora u njima postoji jako oprečna mišljenja hrvatske javnosti. Zbog toga sam predložio na neki način kolokvijalno da se političari maknu iz nadzornih odbora. Naravno taj pojam maknu ne treba sada shvaćati jednoznačajno i kazati ako to učinimo sve će biti dobro, ali dozvolit ćete mora se učiniti određeni korak, iskorak, stvoriti jedan širi manevarski prostor da bi se uistinu tema koja je jako bitna za ovo društvo, a to je način upravljanja poduzećima, tvrtkama koje su u pretežitom ili većinskom vlasništvu javne vlasti države, da bi se dovelo u onaj red koji zahtijeva suvremeno tržište. Naravno dvije ekonomije, ekonomija profita i ekonomija resursa, koje se prirodno i dopunjuju i međusobno sukobljavaju. Kada su u pitanju javni sektor, kad su u pitanju tvrtke koje su u pretežitom vlasništvu države one moraju živjeti zajedno. Zašto? Pa zato što je u pogledu nekih tvrtki koje imaju javni karakter poput HEP-a, poput Hrvatskih voda, nužno je imati uz karakter traženja ekonomije profita i onu ekonomiju koju u praksi i teoriji nazivamo ekonomiju resursa. Ekonomiju koja će voditi računa o tome da socijalna politika bude zastupljena kod donošenja odluke. Prema tome, vrlo jasno smo tada kazali da smatramo da gruboj politici nije mjesto u nadzornim odborima. Da joj nije mjesto u sustavu upravljanja na način koji nije sukladan ekonomskim zakonima i logici ekonomije. Naravno dobro došla je reakcija koja je uslijedila od strane Ekonomskog fakultet u Zagrebu koji je pokrenuo projekt, vjerojatno potaknut i takvim jasnim i neupitnim stajalištima koje smo tada iznijeli u raspravi pa se krenulo u izgradnju jednog sustav koji bi trebao doprinijeti da svi oni koji budu članovi nadzornog odbora prođu određeno učenje, prođu određenu provjeru, stvore određena znanja koja bi koristila njima u radu. Da li je 60-tak sati koje je u ovom momentu u sklopu tog studija predviđeno dovoljno ili nije, da li je ona kvota koja je postavljena da bi trebalo odgovoriti na preko 75% ispravnih odgovora dati na pitanja da bi se dobio certifikat dovoljan, to ćemo saznati u neko dogledno vrijeme. Ali naravno da bi bilo i preiluzorno očekivati da ćemo samim time riješiti sadržaj problema koji svi skupa želimo riješiti. Međutim ako ne učinimo prvi korak, vjerujte nikada nećemo učiniti ni drugi. Znači nemojmo tražiti od ove izmjene ovog zakona, ove odluke ili od činjenice da ministrima i dužnosnicima ne bi smjelo biti u nadzornim odborima, konačno rješenje odgovora na pitanje da li ćemo moći sutra bolje upravljati tvrtkama koje su u pretežitom vlasništvu javne vlasti. Taj odgovor će ipak morati biti postepeno izgrađen ali bez donošenja ovog prvog koraka nećemo se moći pomaknuti. Jer imate razno-razne slučajeve. Evo imate slučaj jednog splitskog poduzeća "Plovput" gdje uprava već dvije godine ne dobiva razrješnice, ne prihvaća se financijski plan. Nadzorni odbor još uvijek nije reagirao, a jasno je samo kroz prateći medije, da tu nešto ne štima. Prema tome tu se radi evidentno kao i u onim slučajevima prije, o političkoj odgovornosti, ali i odgovornosti pojedinca koji je zadužen, možda i prima naknadu za to a nije reagirao nego čeka da se lagano mandati privedu kraju itd. itd. Prema tome dvije su razine odgovornosti. Mi ovdje sada govorimo o općoj odgovornosti tijela javne vlasti koji trebaju učiniti sve da poduzeća koja su u njihovom vlasništvu posluju bolje, efikasnije i korisnije, a druga je razina pojedinačne odgovornosti koja proizlazi iz Zakona o trgovačkim društvima što je zadaća člana nadzornog odbora što on treba raditi. Naravno njihova zadaća je vrlo precizno postavljena u zakonu, ali statuti pojedinih poduzeća kažu da negdje se za nabavku preko 300 tisuća kuna mora dobiti odluka nadzornog odbora, negdje kažu da ne treba. Negdje kažu da za određeno zaduživanje trebate dobiti odluku, negdje ne trebate. Međutim neupitno je da donose dokument kao što je završni račun i da ga moraju usvojiti ili ne usvojiti. Plan na godišnjoj razini da moraju donijeti, odobriti ili ne odobriti, a to su najjači alati koji stoje u rukama članova nadzornog odbora. Bez tih alata i bez tih odluka ne može uprava poslovati, ne može opstati. Ako ne dobije razrješnicu mora otići, ako dobije razrješnicu znači da ste se solidarizirali sa svim odlukama koje je uprava donijela i jednako ste odgovorni kao članovi nadzornog odbora kao i uprava. Jednako ste odgovorni, ako ste potvrdili i dali razrješnicu. Prema tome ovo je daleko šira materija od one koju tretira ova izmjena, ali ova izmjena je prvi mali korak. Ja naravno neću sada suditi, praksa u zemljama koje su navedene od Slovenije, Češke, Slovačke itd. govori u prilog tezi da političarima nije mjesto, ali mislim da svaka zemlja mora s obzirom na vlastita iskustva, potrebe pa i resurse koje ima, stvoriti najbolju odluku koja će biti. Odluka da se ministri i dužnosnici naprosto ne imenuju u nadzorni odbor je prva odluka koja se treba dobiti, dobiti, donijeti, da bi se na njoj stvorio i sazidao novi sustav nadzora nad tvrtkama u većinskom vlasništvu. I ja sam siguran da će i daljnji razvoj tržišnog gospodarstva u Hrvatskoj neće donijeti da tog vlasništva neće biti, štoviše pojedini segmenti će se možda dodatno razvijati, možda će država ući u one sektore u kojima danas nije ušla, možda će neke sektore i povratiti. Prema tome, ona mora biti dobar gospodar bez obzira koliko dugo će upravljati tim resursima koji su povjereni jednoj ozbiljnoj javnoj vlasti. Prema tome bilo bi dobro, na žalost ovo je prvo čitanje, pa onda sve skupa gubi na vjerodostojnosti sve ono što je kazano. Bilo bi jako dobro da se zaključkom koji bi klubovi zajednički sačinili da se ovo prvo čitanje pretvori u Konačni prijedlog zakona, da ova procedura bude procedura po hitnom postupku pa da se može donijeti kao jedan zajednički čin volje ovog saborskog mandata da se ova tema koja definitivno ima u ovom momentu i potporu javnosti i potporu struke, a evo i potporu politike da tako kažem. Nema kluba koji je a priori protiv ovih promjena. Znači nema kluba. Naravno ima zamjerki, ima upozorenja što će to donijeti, ima možda nekih izuzetaka koje bi valjalo uvažiti. Možda ima nekih izuzetaka gdje bi uistinu trebalo uvažiti činjenicu da možda tu treba biti neki ministar, ali to se donese kao nešto što je izuzetak, ali ne pravilo. Znači o tome valja porazmisliti, ali kao čin prihvaćanja onoga što je javnost, struka prihvatila. Bilo bi dobro da se na kraju zasjedanja ovog mandata donese odluka koja će biti u potpunosti konzumirana i gdje ćemo imati ove izmjene kako bi ukazali učinili smo prvi korak, a nastavak rada će prije svega ovisiti o tome koliko želimo da napravimo čvrste temelje za razvoj javnog sektora u Republici Hrvatskoj. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Markov, ja osobno vam ništa ne vjerujem, jer da ste vi to imali namjeru pošteno napraviti, onda bi napravili na početku mandata i vaši ljudi bez obzira što vi tvrdite da su bili u oporbi su sjedili u nadzornim odborima i onda kad bi vaša namjera bila iskrena, vi bi ih davno izvukli iz tih nadzornih odbora i ne bi sudjelovali u tome. Isto se odnosi i na vaše koalicijske partnere trenutne, koji su čitavo vrijeme bili u vlasti, za sve to vrijeme krojili politiku zajedno sa HDZ-om, primali naknade i sve ono što iz toga proizlazi i sad 5 minuta prije raspuštanja ovog saziva, sutra se raspuštamo, vi idete sa ovakvim nekakvim prijedlogom i kažete da je to iskreno. Ja vam ni mrvicu od toga ne vjerujem. Možda mi nećete vjerovati kad vam kažem da nisam ni ovo sve skupa govorio da biste vi vjerovali, jer sa vama uopće nemam namjeru vršiti, polemizirati o tome da li je dobro da mi vi vjerujete. Ja mislim da možda čak je i dobro da vi ne vjerujete, sama činjenica da vi ne vjerujete možda će dati širu vjerodostojnost onome što smo govorili. Ali vjerujte mi još jedno. HSS u većini nadzornih odbora u odnosu na HNS niti je bio, niti je danas. HSS nije primao nikakvu naknadu i HSS se povukao sa onih pozicija nadzornih odbora koji se ionako nikad nisu sazivali, a vi ste ne samo da ste još uvijek tu, nego ste se duboko etablirali u sustave trgovačkih tvrtki, vama stvarno nadzorni odbori ne trebaju, vi imate uprave. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. Sad nemojte vršiti polemiku, to je izraz malo leksički neuobičajen vršiti polemiku. To ne treba rabiti takve izraze. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja bih svoje razmišljanje glede ovog Zakona zapravo počela od mišljenja Vlade Republike Hrvatske koje smo dobili tek onda kad je rasprava o ovom Zakonu započela i otpočela, što je poprilično neuobičajeno, međutim Vlada je dala i to zamislite pozitivno mišljenje nakon početka rasprave vjerojatno znajući kako je raspoloženje hrvatske javnosti i radi percepcije te hrvatske javnosti kako i Vlada ima političku volju da se uklone neki nedostatci, neki problemi koji su se kao takovi pokazali kroz postojanje zakona. da Vlada ima političku volju i da ima namjeru dakle da se nadzorni odbori depolitiziraju kako je to uobičajeni izraz, tada je sasvim sigurno da ne bismo ovo mišljenje dobili danas nakon početka rasprave o Prijedlogu zakona u prvom čitanju, jer Vlada itekako zna da je sutra raspuštanje Sabora i da zapravo i podrška Prijedloga zakona u prvom čitanju ne znači ništa, jer po raspuštanju Sabora drugog čitanja nema. Da je postojala politička volja i namjera Vlade Republike Hrvatske da se depolitiziraju nadzorni odbori, tada je sigurno da bi Vlada barem onda čini mi se početkom ove godine kad smo, koncem prošle godine kad smo donijeli zaključke koji su obvezivali na normativno uređenje na način da se državni dužnosnici uklone iz nadzornih odbora, sasvim sigurno je da bi Vlada napravila svoj Prijedlog zakona jer u ovom Saboru nije uobičajeno da prolaze prijedlozi klubova, posebice oporbenih klubova. Međutim, evo mi iz toga možemo samo iščitavati da Vlada nije imala namjeru, da nema namjeru, da nema namjeru ukloniti iz nadzornih odbora one koji kažu da nisu imali vremena ni pročitati materijale za sjednice nadzornih odbora. I to nije dobro. No vratimo se mi nadzornim odborima pa da vidimo što su to zapravo nadzorni odbori. Nadzorni odbori dakako da su povijesno imali i svoju prethodnicu i ta prethodnica nadzornih odbora je napravila ono što je napravila u privatizaciji gdje nije štitila interese vlasnika, odnosno onih koji su ih u nadzorne odbore imenovali, nego je štitila interese tajkune, da li u političkom naputku u to sad ne želim ulaziti, međutim činjenica je, neoboriva činjenica i dokazana činjenica kroz reviziju pretvorbe i privatizacije da ti nadzorni odbori nisu odradili posao koji je namijenjen. Mi samo i danas u raspravi čuli, s čim se ja načelno i slažem i kad sam i prije nego što sam postala zastupnica kao pravnica bila suočena sa nadzornim odborom i pitanjem pa zbog čega netko mora biti imenovan u nadzorni odbor od strane vlasnika. Odgovor mi je bio da je logično da vlasnici putem svojih predstavnika najbolje nadziru poslovanje društva kapitala, što je i meni logično. Međutim, možemo Međutim, možemo vidjet da se potvrđuje ona narodna poslovica da je pakao popločan dobrim namjerama. Ako je bila dakle ta namjera da se u nadzorne odbore stave ljudi koji su predstavnici vlasnika logično je, jedino je logično da bi oni trebali zastupati interese vlasnika i savršeno odgovorno odnosit se prema tim poslovima koji su pred njima i koji su im zakonom uređeni. Kroz današnju raspravu a i kroz prethodne rasprave imam utisak da netko između nas još i ne zna koja je to uloga nadzornog odbora pa se improviziraju ovakva i onakva Međutim, u članku 263. se izrijekom kaže: Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva. Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake." Dakle, nije točno što smo čuli i iz redova Vlade Republike Hrvatske kad nam se obrazlagalo odbijajući i političku odgovornost članova odbora, da članovi odbora su bili obmanuti pogrešnim izvješćem, nedovoljnim izvješćem članova uprave. Zakon obvezuje članove nadzornih odbora da nadziru poslovanje poduzeća, pa i samoinicijativno pregledavanje poslovnih knjiga u slučaju ako za to nisu stručni da imenuju stručnjake koji će to razjasnit. Nažalost, od toga ništa i upravo evo, kroz zadnje četiri godine se pokazalo da zapravo ti nadzorni odbori više nemaju smisla odnosno ti članovi koji čine nadzorne odbore zapravo su neki dekor da bi se reklo evo, postoji nadzorni odbor a članovi nadzornog odbora nemaju vremena ni za pročitat materijale. Pa, zamislite to! Ili recimo nadzorni odbori se ne sastaju tijekom mandata niti jednom. Po meni je naravno da članovi nadzornog odbora dakle predstavnici vlasnika pomažu rješavanje problematike s kojom je suočeno društvo kapitala, jer je ono u vlasništvu države, da rješavaju radi napretka. Međutim, nije mi normalno da u jednoj firmi koja je skoro 100% u vlasništvu države, da se skup osnivača koji je ujedno i nadzorni odbor ne sazove godinu i pol dana, a onda kad se sazove onda se ne rješavaju ti problemi, nego se bavi perifernim stvarima i zatvaraju se oči uz znanje. Uz znanje da takvo društvo kapitala ostvaruje gubitke od desetke milijuna godišnje, od desetke porezi i doprinosi naplaćuju iz plaća radnicima a nisu uplatili od desetog mjeseca 2004. godine. To su stvari pred kojima nadzorni odbor ne smije zatvarati oči jer je takvo poslovanje nezakonito. A obveza je nadzornog odbora da nadzire zakonitost poslovanja poduzeća. Dakle, nadzorni odbor ili skup osnivača kako god se zvao ne obavlja svoju funkciju ni nadzora poslovanja uspješnosti vođenja firme, a bome ne nadzire ni zakonitost poslovanja. ovaj prijedlog zakona uistinu i po mom mišljenju rješava ili je pokušaj rješenja, nemojmo se zavaravat ako prođe i u prvom čitanju, ne znači zapravo ništa, ali je pokušaj rješavanja jednog dijela. Jednog dijela toga problema, jer mislim da ovom prilikom bi trebalo raspravljat i o nadzornim odborima u onim društvima kapitala u kojima sjede ajmo da kažemo dužnosnici na nižim razinama, pri tome imam na umu regionalnu samoupravu ili preciznije rečeno županije i gradove. Nažalost, moramo konstatirat da se politika uvukla do dna. Pa ajmo probat prebrojit koliko imamo društava kapitala koji su u vlasništvu gradova, jedinica lokalne samouprave i gdje se članovi nadzornog odbora imenuju ne po stručnoj kvaliteti kako bi mogli udovoljit zahtjevima i obvezama zakonom reguliranih nego se imenuju po srodničkoj srodničkoj liniji. Ja to mogu tvrdit. Kod mene u mojoj županiji, jer u malim sredinama je to itekako prepoznatljivo. I kad uzmem članove holdinga, članice holdinga "Đure Đakovića", kad pogledam strukturu tih nadzornih odbora onda se pitam, Bože dragi, pa zašto ti ljudi sjede tamo i k tome primaju još plaću. Oni su nestručni, oni su nesposobni ali su braća, sestre, rođaci, ovo, ono, pa čak i ako su u sukobu interesa, pa nema veze ni to, i na to ćemo zatvorit oči, pa dozvolit ćemo nek bude u sukobu interesa, pa nek indirektno preko nadzornog odbora utječe na društvo kapitala koje bi trebalo nadzirat, samo zbog toga da bi pogodovao nekim firmama u nekom srodničkom vlasništvu. Dakle, ovaj prijedlog zakona je pokušaj da se riješimo upravo tih anomalija, da se riješimo tih anomalija. Da je Vlada imala volju da se riješi tih anomalija onda bi sama predložila zakon i to u hitnoj proceduri. U hitnoj proceduri mi bismo danas imali zakon. Međutim, Vlada tu namjeru nije imala, a tamo kod onih ministara koji su bili u nadzornim odborima, državnih dužnosnika koji su bili u nadzornim odborima je evidentno pokazano da nisu obavili posao i obvezu iz članka 263. Čak nije bilo niti političke odgovornosti. Pa ako nema političke odgovornosti, ako nema kaznene odgovornosti, ako nema materijalne odgovornosti, pa onda ćemo valjda jednog dana doć' na ideju da se ti nadzorni odbori kao takovi i ukinu jer su zaista nepotrebni. Hvala. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Ivo Lončar. Izvolite! **Lončar, Ivan (Nezavisni)** Ne znam što još reći o nadzornim odborima, ne znam što još reći o ovomu zakonu. I u svojim replikama a i sada ću govoriti na primjerima jer to je najbolje. Evo, maloprije je netko rekao kako nadzorni odbor treba tražiti podatke i kontrolirati rad uprave. To je kolegice i kolege vrlo teško. Vi ako imate u upravi jednoga ili dva kriminalca i onda ti kriminalci ako su povezani primjerice sa državnim tajnikom, onda vi apsolutno ne možete napraviti ništa. Ja sam primjerice u svom slučaju pet, šest puta što je zapisnički konstatirano i što sve su sjednice snimane, poslije su fonografirane tražio podatke jer sam predosjećao iz službenih podataka koje su mi bile predočene, koji su mi bili predočeni da se radi o malverzacijama i kriminalu. Tražio sam podatke, nikada ih nisam dobio. Tako jedan slučaj, drugi, treći, četvrti, peti i toga se nanizalo. Kad sam vidio da više na taj način ne mogu otišao sam u Državno odvjetništvo i njih zamolio da se prekontroliraju neke stvari. Evo primjerice, u našemu društvu je poznato kako privatne tvrtke kupuju državne tvrtke. Mi smo u Hrvatskoj pošti zbog čega mene napadaju, zbog čega se protiv mene vodi medijska hajka jer sam nekome pokvario dobru zaradu i račune. Hrvatska pošta je trebala kupiti privatnu tvrtku koja se zove hitra produkcija dokumenata. Ta privatna tvrtka osnovana je krajem prosinca 2005. a registrirana početkom siječnja 2006. i nakon nekoliko dana tadašnja uprava sa tom privatnom tvrtkom koja je nota bene opet osnovana od privatnih tvrtki sklapa ugovor i ide kupiti posao za 25 milijuna kuna i to ubacuje u svoj plan ulaganja za 2006. godinu, razumijete. To stavlja unutra a opet na njihovu inicijativu oni traže revizorsku kuću da procijene to što su kupili, ovi procjenjuju to na maksimalno 14 milijuna kuna i tako se te stvari događaju. I naravno, kad vi počnete otkrivati takve stvari a s obzirom da živimo u zemlji u kakvoj živimo, s obzirom da se događa to što se događa onda vas medijski razapnu. Evo primjerice, je li vama normalno da jedan državni tajnik koji je član nadzornoga odbora, evo sad je dao ostavku od kolovoza do sada ima devet javnih istupa na istu temu i stalno mene blati. I ja odgovaram tim medijima, oni mene neće da objave ili to iskasape itd., čovjek mora ići na sud. Ali ja se nadam da će hrvatska policija i Državno odvjetništvo uskoro završiti posao pa možda u idućem sazivu Sabora će netko sa ove govornice moći reći evo ga ipak je bio jedan član nadzornoga odbora koji je raskrinkavao kriminal u tvrtci u kojoj je bio predsjednik nadzornoga odbora. Složio bih se s onim što je rekao kolega Arlović da svaki nadzorni odbor treba raditi svoj posao ali jednostavno ja sam to u ovih godinu i pol dana, nešto malo više od kad sam na tom mjestu na moju veliku žalost vidio da je to gotovo nemoguće. Dečki moji i cure moje, tako vas mogu nazvati, mi smo kolege, evo pred kraj sam mandata, sjetite se one židovske. To je najveća istina u povijesti civilizacije. Sve je u životu prolazno, samo interes je vječan.

Vlada je navodno jutros na nekoj hitno sazvanoj telefonskoj sjednici podržala ovaj prijedlog zakona. Ja se tome zapravo uopće ne čudim. Podržala je taj prijedlog zakona predzadnji dan rada ovog saziva Sabora jer sudbina ovog zakonskog prijedloga je posve izvjesna. On će umrijeti prirodnom smrću, nećemo stići raspraviti ga u drugom čitanju ni izglasati do kraja mandata. Sutra ćemo donijeti odluku o samoraspuštanju Sabora. Prema tome, ovo je rasprava rasprave radi. Budu li predlagatelji i nakon izbora htjeli ovakav oblik zakona morat će ga ponovno uputiti u proceduru, ponovo u prvo čitanje. Zbog toga se i ne čudim da ga je Vlada danas podržala. Nije to učinila na vrijeme, nije to učinila onda kad je zakon upućen u proceduru. Čekala je predzadnji dan da bi donijela takvu odluku koja zapravo ne znači ništa. Što je isprovociralo ovakav prijedlog zakona? Dvije krupne afere, Brodosplit i Hrvatski fond za privatizaciju. Brodosplit je ministar Vukelić na čelu nadzornog odbora propustio obaviti svoju nadzorničku dužnost. Tamo je došlo do afere, došlo je do kriminala, ispitivala se odgovornost politička ministra Vukelića ovdje u Saboru ali bez rezultata. Vlada je stala na na njegovu stranu, Vlada ga je zaštitila, Vlada je rekla nikakva politička odgovornost ne dolazi u obzir. Nesretni ministar javlja se i u drugoj aferi Hrvatskom fondu za privatizaciju ovaj puta sa još trojicom svojih kolega. I ovdje je izostala svaka politička odgovornost iako su tu četiri ministra bili ne u nadzoru nego u upravnom odboru. Oni su upravljali Hrvatskim fondom za privatizaciju u vrijeme kada je u njemu obavljena pljačka. E sada, zašto Vlada podržava ovakav prijedlog zakona? Pa zato što rezonira, ajmo izbacimo ministre sada iz tih upravnih i nadzornih odbora i time smo riješili problem. Nije problem u tome. Vlada želi reći ovo. Dakle, nije problem u onome kako su ti ministri radili nego je problem u tome što su oni uopće kao ministri bili u nadzornim i upravnim odborima. Znači, problem nije u njima, problem je izvan ili iznad njih u zakonskom rješenju. Pa ako ispravimo zakon onda ćemo riješiti problem. Ne može se govoriti, ne prihvaćam tu logiku da se tu postavlja ne znam dilema državni dužnosnik ili stručnjak, ministar ili stručnjak. Pa ministar može biti stručna osoba. Često puta i jesu stručne osobe kvalificirane da obave nadzor u tim trgovačkim društvima. Neki ministri jesu kvalificirani, drugi ministri nisu kvalificirani. Neki jesu stručni, drugi nisu stručni. Ali u svakom slučaju ne možemo, barem ja ne mogu prihvatiti da samim time što je ministar nije stručna osoba i da bi ga sad trebalo izbaciti iz nadzornog odbora i dovesti stručnjaka. Gospodin Arlović je ovdje govoreći u ime kluba zapravo pogodio u središte teme. Ovo je pitanje morala. A o moralu u politici ne možemo pisati zakone. Takav zakon bi bilo nemoguće napisati. Koji bi to zakon natjerao ministra Vukelića da snosi političku odgovornost za to što nije kvalitetno obavljao nadzor? Time što ćemo ministre sada izbaciti van mi ćemo ih zapravo amnestirati od svega onoga što su trebali raditi a nisu radili, za sve ono što su radili a radili su loše u Hrvatskom fondu za privatizaciju. I kada bi se ovako, danas slučajno da je ovo hitni postupak, ovaj Zakon, raspravio i izglasao, mi bismo njegovim donošenjem amnestirali tu ekipu ove Vlade i Vladu samu koja naprosto ne razumije što je to politička odgovornost. Pa neprestano kolega Hebrang govori da istraga nije završena, istragom se ne ispituje nečija politička odgovornost, to policija ne radi. To ne rade ni sudovi, oni utvrđuju nečiju krivnju ukoliko je počinjeno neko kazneno djelo. Ali politička odgovornost nastupa prije utvrđivanja te krivnje. I ona se, ona se događa neovisno da li će sud utvrditi nečiju krivnju ili neće utvrditi nečiju krivnju, tu je već spominjana bivša ministrica, bivše Vlade, gospođa Stavljenić-Rukavina. Niti je ona one baksterove filtere nabavljala niti ih je ona proizvodila. Ali u njezinom resoru, u njezinom resoru došlo je do tragedije. I ona je naravno, kao časna i kao odgovorna osoba podnijela ostavku. Nikakve njezine subjektivne krivnje tu nije bilo. Ali postoji objektivna odgovornost za funkcioniranje resora. To nažalost u ovoj Vladi nismo vidjeli, nismo vidjeli u ove dvije velike najveće afere. I one se neće pokriti nikakvim izmjenama zakona. One se mogu izmijeniti jedino na izborima, zamjenom tih ljudi. Njima birači moraju reći, gospodo želimo Vladu, želimo političare koji će biti odgovorni. Prema tome, već i zbog vremena kada se ovaj Zakon raspravlja, kažemo on nema, on nema dobru perspektivu, on sigurno neće do sutra biti izglasan, sigurno neće. Vlada je zakasnila sa svojim mišljenjem. A sada, a sada, sa takvim pozitivnim mišljenjem valjda hoće uputiti poruku da i mi kao Vlada ne želimo ministre u nadzornim odborima, kao da ih nisu mogli izbaciti iz nadzornih odbora dok su bili Vlada, Naprosto nisu htjeli. I ovo pozitivno mišljenje Vlade je, takvo jedno kukavičje jaje, bacanje prašine u oči, ali, to na koncu, to se na koncu vidi, to je nemoguće sakriti, to je nemoguće zgurati pod tepih, ponašanje ministara, odlučnost Vlade da te ministre štiti, da ne dopusti propitivanje bilo kakve političke odgovornosti, evidentno, nju je nemoguće sakriti. Hvala.

a i sada sam tada bila sudionik u zdravstvu i znam da nije bilo tako. Podnijela je ostavku zbog pritiska, zbog pritiska vlastite Vlade i koja je iskoristila ovo kao zgodan trenutak da izvrši zamjenu ministra i postavi novog. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika poštovani zastupnik Slaven Letica. Za razliku od mnogih, ja smatram da kolega Stazić nastupa tu načelno. Znači izdvojili ste kolega Stazić Anin poučak, ili poučak bivše ministrice kada je smjenjivana, koliko se sjećam, samo sam ju ja javno branio u kolumnama i javnim nastupima. Mene zanima pošto pozivate tu kolegu Vukelića, da li vi po presedanu Aninog poučka smatrate da bi Milan Bandić, zbog serije nesreća u gradu Zagrebu i pobune prirode u Vrbanima, na Martinovki i Krašu trebao bez odlaganja podnijeti ostavku? I da li je on još uvijek u vašoj stranci? Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Ovo je doista jedna dramatična rasprava danas prije podne jer smo mi bili spremni zamijeniti nešto što je potpuno životno važno pitanje za veliki broj naših sugrađana i to najmlađih sugrađana a to je delimitiranje, napokon, delimitiranje porodiljnih naknada za prvih 6 mjeseci za preko 5 tisuća naših sugrađana danas, naših sugrađana, sa jednom raspravom koja je puno važnija za građane Hrvatske a to je rasprava o nama samima. I ja se pomalo sramotim, stidim se što ćemo naš mandat završiti onako kao što smo ga i počeli, raspravom o sami sebima. Započeli smo mandat sa Zakonom o našim pravima, završiti ćemo naš mandat sa raspravom o našim pravima. A u međuvremenu ništa ozbiljno u tome se nije dogodilo.

raspravljamo o tome da delimitiramo porodiljne naknade u prvih šest mjeseci, da vidimo postoji li način da delimitiramo porodiljne naknade i u drugih šest mjeseci, mi se bavimo jednom ovakvom efermernom stvari u prvom čitanju. A stvar je toliko dramatična da je Vlada održala telefonsku sjednicu. Bilo bi dobro da potpredsjednica Vlade nam možda kaže koji su to bili dramatični trenutci u mandatu ove Vlade da je Vlada održavala telefonske sjednice. Ovo je jedan od tih slučaja, ja mislim da ih nije bilo puno, možda jedno tri, četiri, bilo je ono kada ste Liburniju lifrali, pa ste povukli odluku, ovo je druga, i ne znam, …/Govornik se ne razumije./… 1je treća, dakle, bilo je jedno 4, 5 slučajeva u četiri godine telefonske sjednice, ovo je stvarno dramatična rasprava. I ja se pitam što se time rješava? Što se time rješava? Šta postižemo mi ovom današnjom raspravom? U prvom čitanju?! Ako je to toliko važno, onda stvarno moramo promijeniti ovaj redosljed, možda bi trebali poslije podne imati drugo čitanje, odnosno Konačni prijedlog zakona. nek rodilje pričekaju još jedno poslije podne, pa idemo popodne raspraviti ovo u konačnom prijedlogu, idemo to izglasati. Ili ako ne stignemo, pa idemo sazvati izvanrednu sjednicu u subotu, jer to je stvarno dramatično pitanje na kraju našeg mandata. I dajmo to konačno izglasamo. Time ćemo riješiti sve, riješiti ćemo kao što je rekao kolega Stazić sve afere u ovom mandatu. Napokon će građani Hrvatske znati što će biti sa njihovim vlasništvom. Jer ovaj Zakon govori koja je uloga javnih poduzeća u Hrvatskoj. Što to građani Hrvatske kao kao vlasnici tih poduzeća dobivaju. Oni znaju što će biti sa HEP-om, da li će, da li je uloga HEP-a maksimizacija profita ili HEP ima neke druge uloge. Što će biti sa Hrvatskim šumama? Da li je Hrvatskim šumama interes maksimizacija profita ili pitanje zaštite biološke raznolikosti Hrvatske, održivog razvoja, da li ima nekih socijalnih komponenti itd., itd. To danas mi razgovaramo. Mi rješavamo strateško pitanje Hrvatske danas. Mi ponovno raspravljamo o tome tko može sjediti u nadzornom odboru. Ali umjesto te rasprave mi smo trebali raspraviti možda ono što je kolega Letica rekao uloge države u poduzeću. Možda smo trebali raspraviti o još nečemu. Koje je uopće uloga danas vlasnika u poduzeću. Da li vlasnik ima jedino i isključivo interes da izvuče profit ili se promijenila uloga vlasništva u poduzećima? Posebno poduzećima koje imaju javni interes, dakle koja primjerice kotiraju na burzi ili poduzeća koja, u kojima država ima ili lokalna samouprava ima makar kakav udio u vlasništvu. Mi smo trebali možda raspraviti malo snažnije prije jedno desetak dana kad se mijenjao Zakon o trgovačkim društvima uopće o ulozi nadzornog odbora u trgovačkim društvima. Jer ovaj zakon gotovo zanemaruje da smo prije 10 dana izmijenili Zakon o trgovačkim društvima gdje smo sa dualističkog modela upravljanja poduzećima prešli na kombinirane. Dakle trgovačka društva mogu imati nadzorni odbor i upravu ili mogu imati samo upravni odbor. Pa možda smo danas mogli razgovarati o tome da li će poduzeća u vlasništvu hrvatske države u budućnosti imati nadzorni odbor i upravu ili ćemo imati samo upravne odbore. Mi o tome ne raspravljamo. Statuti će se mijenjati u međuvremenu. Mi smo trebali primjerice razgovarati o tome kakva jest uloga vlasnika države u tim poduzećima, a ne da razgovaramo o tome da državni dužnosnici negdje ne mogu sjediti. Jer ja ne mogu prihvatiti tezu koju je rekao kolega Niko Rebić, možda se to odnosi na, možda ja ju tako ne percipiram, ali on je rekao ovaj zakon ide za time da u nadzornim odborima sjede stručnjaci a ne ministri, što znači da ministri nisu stručnjaci. Što znači da tako Niko Rebić percipira svoju Vladu. Ja ju tako ne percipiram. Ja mislim da i u Vladi trebaju sjediti stručnjaci. Ja mislim da u državnoj upravi trebaju raditi stručnjaci kao što moraju u nadzornim odborima sjediti stručnjaci, kao što u upravama trebaju jednako tako sjediti stručnjaci. Jer ta dilema je potpuno pogrešna. Mi smo si odredili da je naš cilj da maknemo nekog iz nadzornog odbora. O.k., maknimo. Ali gdje prestaje ta granica? Da li je službenik u nekom ministarstvu, u Hrvatskom fondu za privatizaciju stručniji od ministra? Da li je odgovorniji od ministra? Da li je pouzdaniji od ministra? Da li ima vremena sjediti u nadzornom odboru od ministra? I umjesto današnje rasprave možda smo trebali raspravljati o tome što je sa silnim brojem ljudi koji su do sada sjedili u nadzornim odborima poduzeća u vlasništvu države i ministara i državnih dužnosnika i službenika i službenika i klijentele, i klijente iz klijentele koja je sjedila u nadzornim odborima samo zato, samo zato što je dobivala dobre naknade za rad u nadzornim odborima. Što je sa ljudima koji su sjedili u nadzornim odborima gdje je država imala većinsko vlasništvo, a otišla su poduzeća u stečaj? Ljudi su danas na burzi, vlasništvo je promijenila, imovina je promijenila vlasnika, u stečaju više nije državna, nego je privatna i ponekad čak od tih ljudi koji su sjedili u nadzornim odborima. Sutra će nam se ti isti ljudi tu prodavati kao stručnjaci koji će sjediti u nadzornim odborima. Prema tome ja predlažem da se naravno da ćemo svi podržati ovaj Zakon. Tko to ne bi mogao u prvom čitanju predzadnji dan zasjedanja Sabora podržati ovakav zakon? Pa tko je taj. Čak i Vlada se na hitno skupi da bi ga podržala. Ali ako želimo građanima Hrvatske reći građani mi ćemo brinuti kao Hrvatski sabor i Vlada koju mi izaberemo o vašem vlasništvu u vašem interesu onda moramo građanima reći kako ćemo o tome brinuti, moramo reći što ćemo činiti i tek na kraju moramo reći tko će to raditi. A ne mi danas kažemo ne oni to ne mogu raditi. Ali ne znamo što to ne mogu raditi. Mi ne znamo koja je uloga nadzornih odbora u društvu. Mi ne znamo što ti predstavnici države, ma tko oni bili, ministri ili stručnjaci, moraju raditi u nadzornom odboru. Mi ne znamo tko daje nalog ili s kim se član nadzornog odbora, bio on ministar ili stručnjak konzultira. Sa vlasnikom? Tko je taj vlasnik s kim će se on konzultirati prije nego ode na sjednicu nadzornog odbora? Pri čemu je uloga nadzornih odbora vrlo odgovorna u trgovačkim društvima, vrlo, u dioničkim društvima. Ovaj zakon ne razlikuje čak dionička društva od društva ograničene odgovornosti gdje su uloga nadzornih odbora je bitno drugačija. Dakle trebalo bi reći što je sa skupštinama u društvima ograničene odgovornostima, društvima nadzorne odbore u dioničkim društvima. I tko će to onda usmjeravati to? Tko će raditi neke stvari? Što će biti kada neki nadzorni odbor osnuje revizijski pododbor i dobije negativno izvješće? Što će se tada događati? Ni jedno od toga nemamo mi ovdje odgovora. Mi samo znamo što nećemo. Ali ne znamo građanima objasniti što ćemo za njih napraviti da se poveća obiteljsko srebro njihovo i da to obiteljsko srebro bude njegovano, glancano i čuvano. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dva ispravka netočnog navoda. Jedan, vezano za porodiljne naknade, a drugi u svezi sa navodom kolege Nike Rebića. Dakle prvo. Nismo gurnuli u drugi plan porodiljne naknade. Dapače, ovdje je naša ministrica, ovdje je zakon i nama nije cilj raspravljati o porodiljnim naknadama nego ih udvostručiti što je ova Vlada napravila u odnosu na vašu Vladu. Također produžiti porodiljni dopust, što smo uredili. Učiniti porodiljni, pronatalitetni dodatak, što vi niste uradili. Prema tome dakle mi to imamo ovdje, mi smo to napravili i nije bitno hoćemo li i kad o tome raspravljati jer smo to već učinili. S druge strane, kad je u pitanju Niko Rebić dakako da čovjek nije mislio na to da stručnjaci nisu ministri. Nego je kazao da bi bilo dobro da razdvojimo te dvije pozicije. A ja priznajem da mi ne raspolažemo takvim stručnjacima ministrima s kakvim ste vi raspolagali, koji su sjedali u 20 nadzornih odbora i napravili 15 milijardi duga ovoj državi. I hvala Bogu da nemamo takve stručnjake. Hvala lijepo. uvela tako sam razumio, da ministri i ostali dužnosnici budu u nadzornim odborima. Naime 1999. godine je ukinuto ukinuto u Saboru da ministri mogu i dužnosnici biti u nadzornim odborima, a onda je došla koalicijska Vlada koja je uvela ponovo to, da ministri i ostali dužnosnici budu u nadzornim odborima. I ne kolega Bagariću u 20, potpredsjednik Vlade, prvi potpredsjednik Vlade koalicijske je bio u 72 nadzorna odbora. Znate? To da ne bi se krivo shvatilo pa obrnulo, ne 27 nego 72. A ministar financija je bio u preko 30 nadzornih odbora u koalicijskoj Vladi, pa ja ne znam komu vi šaljete te primjedbe i komu vi prigovarate u pogledu sudjelovanja dužnosnika u nadzornim odborima. Vi ste pokazali kako se može biti uspješan u 72 nadzorna Replika, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Mršić vi se pitate šta je to riješeno na hitnoj telefonskoj sjednici. Meni se čini ovako pet minuta prije raspuštanja ovog Sabora, da se rješavalo pitanje buduće koalicije Sanadera, Adlešić, Friščić jer ne vidim ni jedan drugi razlog zašto bi ovo danas bilo inače što se tiče samog sudjelovanja u nadzornim odborima dužnosnika, ja sam u svakom slučaju za to da država kontrolira na pravi način i preko političara nadzor tih nadzor tih tvrtki koje su u njenom vlasništvu, ali na taj način da postoji nekakva odgovornost. Napravio sam prijavu svih državnih dužnosnika koji se nalaze u nadzornim odborima, ustvari svih nas državnih dužnosnika da podnesemo poreske prijave onako kako je to kolegica inzistirala u Zakonu o sukobu interesa, da podnesemo svoje poreske prijave. Nitko od nas, ustvari većina od nas 90 i nešto posto nije to napravila pa sam dao prijedlog, ustvari zatražio od Povjerenstva da zatraže od Poreske uprave naše poreske kartice. Znate šta je Poreska uprava odgovorila? Da oni to ne daju. A iz tih poreskih kartica bi se vidjelo tko je bio u nadzornim odborima, tko je za to primao naknadu, a ja tvrdim da je sada takvih najmanje 200 u Hrvatskoj koji su primali naknade za sudjelovanje u nadzornim odborima, a nisu to smjeli primati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. mi obično znamo marginu, više brinuti o margini nego o sadržaju. Dakle za mene čak i nije toliko upitno da li je netko primio naknadu ili nije primio naknadu. Za mene je pitanje što je bio sadržaj njegovog rada Ovo je tehničko pitanje i ja mislim da ako ima volje to se može provesti. Dakle Porezna uprava može automatski proslijediti sve naše porezne kartice Povjerenstvu za sukob interesa ili objaviti na internetu bez ikakvog razloga. Međutim problem je ovdje što su na tisuće ljudi sjedile ili još uvijek sjede u nadzornim odborima koji nisu čak državni dužnosnici, primaju za to naknadu koja je veća od njihove plaće, službeničke plaće primjerice u Hrvatskom fondu za privatizaciju ili negdje drugdje jel', ili se od nekog drugog po klijentalističkom principu namješta u taj nadzorni odbor a rezultat njihovog rada je bilo da je to poduzeće de facto gotovo programirano otišlo u stečaj kako bi oni koji su ga klijentelistički doveo u ime države u taj nadzorni odbor, poslije mogli kupiti njegovu imovinu. Prema tome ja sam ovdje apelirao doista da se raspravlja o sadržaju onoga što bi trebala biti uloga Hrvatskoga sabora, a to je da brine o interesima građana i imovine Hrvatske, a ne o tome da prebrojavamo jer je krivo napisano 27 ili 72. to je potpuno nebitno i tko je više u kojih nadzornih odbora sjedio. Ima slučajeva gdje neki su sjedili u jednom nadzornom odboru toliko neuspješno da nisu uspjeli čitati materijale i na svakom brodu gubili po 10 milijuna dolara, ali to nije suština rasprave. Mi konačno moramo pred građane izaći i reći na koji način ćemo brinuti o njihovoj imovini, što ćemo postići na kraju svog mandata i onda odrediti tko će to u njihovo, odnosno naše ime činiti u nadzornim odborima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Druga replika, poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, U većini stvari se slažem s vama, pa upravo zbog toga što imam dojam da ste govorili iskreno i iz srca, imam dva mala pitanja. Prvo je pitanje vezano za okolnost da li vi osobno smatrate da se može biti i dogradonačelnik Koprivnice velikog uspješnog grada i saborski zastupnik ili bi to trebalo jedno od drugog isključivati? I drugo pitanje, recimo da se vama u Koprivnici urušila jedna zgrada, da vam dio grada ima otrovanu vodu i da vam se urušio jedan spomenik kulture, da li biste podnijeli ostavku kao što gospodin Stazić se na to pitanje nije usudio odgovoriti? (HDZ)** Odgovor na repliku, zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa potpuno je nevažno što ja mislim da li se može biti gradonačelnikom Koprivnice i saborski zastupnik, o tome su rekli građani na izborima, na lokalnim izborima, dobio sam svega 72,8% i reći će sada na parlamentarnim izborima ja ću se kandidirati za saborskog zastupnika … … /Upadica se ne čuje./ … Da, da lista. Lista HDZ-a sa potpredsjednikom Vlade je dobila 12%. Ne, ne cijela lista HDZ-a sa potpredsjednikom je dobio 12. A drugo, ja ne odgovaram na hipotetska pitanja. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Željko Pecek, replika treća. **Pecek, Kolega Mršić ovdje se postavlja jedna interesantna teza i to sa lijeve i desne strane od ove pozicije gdje ja stojim. Kako je klub HSS-a i HSLS-a podnio prekasno u proceduru ovaj prijedlog i kako je vrlo neobično što mi doslovno predzadnji dan raspravljamo o tome. Pa ja vas želim podsjetiti da smo mi to najavili prije sedam mjeseci i prije nekoliko mjeseci je to uvršteno u dnevni red, ali evo raspravljamo o tome danas, tako da je to potpuno irelevantno što se tiče predlagatelja. Ja smatram da bi trebalo pronaći mogućnost da mi to usvojimo u hitnom postupku, naravno to zavisi od vas, od mene i od svih kolega koji ovdje sjede, jer ja smatram da mi to pitanje nećemo riješiti izborima, doduše na izborima će birači reći svoje o tome kako se upravljalo u tim nadzornim odborima. Međutim na dan izbora će to reći privremeno, jer u zakonu će biti mogućnost ostavljena da opet ti ministri i ostali državni dužnosnici budu u nadzornim odborima, znači čekat ćemo naredne 4 godine da bi opet mijenjali zakon. Tako da ne smatram se uopće krivim što raspravljamo predzadnji dan o tome, ali smatram da ni danas nije prekasno ukoliko hoćemo povući potez, a dobar potez da zakonom onemogućimo državne dužnosnike da budu nadzornim odborima je sigurno dobar potez. jedno malo objašnjenje. Ovaj Prijedlog zakona je predsjedniku Hrvatskog sabora poslan i zaprimljen je 12. rujna ove godine, ne prije 6, 7 mjeseci, 12. rujna ste ga predali. Ja sam Ja sam ga, kad sam zakazivao sjednicu uvrstio u prijedlog dnevnog reda 18. rujna kad se zakazivala ova zadnja sjednica Sabora. Toliko o tome. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa ja sam dijelom htio upravo to reći, dakle da je kolega Pecek i kolega Kramarić su 10. rujna potpisali prijedlog, a da je vama stigao 12. rujna i da je ovo stvarno išlo nešto jako brzo. Znate mi imamo nekih zakona, pa čak i zakona koje je predložio HSS koji čekaju 2 godine, 3 godine da bi došli na red i neće doći na red do kraja ovog Sabora, kao što je primjerice Zakon o 0,0 promila za koji se vi jako zalažete. Prema tome, ovo stvarno radimo u dramatičnim okolnostima i ovo je dramatična situacija da ovaj Zakon mora biti donesen, jer ja ne znam što će se dogoditi. Možda u subotu bude potop, jer ako ovi ministri nastavljaju u ovom, ja ne znam koji je vaš stav, ali po tome kako ste vi hitno to radili i Vlada ispada da ako ovi ministri nastave upravljati imovinom Hrvatske u …/Govornik se ne razumije./… Sabora i Sabora možda potop bude, ali dajmo povjerenje imajmo u te ministre još barem do sljedećih izbora, a vi, i mi i svi koji izlaze na izbore mogu reći što će raditi u sljedeće 4 godine pa možda netko bude obećao i rekao da ministri će sjediti u nadzornim odborima i možda građani kažu ok, mi hoćemo takve. Pa pustimo građanima da isto na izborima to kažu. Ja ne mislim da o ovome ne treba raspravljati, ali doista mislim da ima puno važnijih stvari o kojima treba raspraviti zadnjih jedan i pol dan. Jedna od tih je sasvim sigurno i konačno volja, ja se nadam svih nas, da delimitiramo naknadu prvih 6 mjeseci. Nadam se da ćemo imati hrabrosti popodne izglasati ili sutra da i drugih 6 mjeseci budu delimitirane porodiljne naknade. dolaze. Iako izborne kiše dolaze, ali potopa biti neće. Završni osvrt, predlagateljica, potpredsjednica Doma Đurđa Adlešić. Izvolite. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo prije svega u ime klubova HSS-a i HSLS-a ja vam se zahvaljujem na evo nekoliko sati rasprave i prije svega ako smo dobro evidentirali svi klubovi su poduprli prijedlog ovog Zakona. Naravno da smo prihvatili i primjedbe kako da taj Zakon u konačnom obliku bude bolji i kvalitetniji, a prihvaćanjem ovakvog Prijedloga ja se nadam da ćemo se stvarno prestati od sljedećeg mandata baviti sami sa sobom, jer ako je točan podatak da smo do sada 17 puta razgovarali o pravima i obvezama državnih dužnosnika, ovo je dobra prilika da se bar jedan dio ovog riješi i da priznamo da nismo ni najpametniji, ni najsposobniji, ni svemogući, ali da nismo ni lopovi i da pustimo one koji znaju upravljati imovinom države da taj posao rade prije svega kao stručnjaci. Točno je. Zakon je upućen u proceduru mada ne vidim zbog čega je to tako silno bitno početkom 9. mjeseca, jer ste o zaključcima ako ste slučajno bili u Saboru, mogli glasovati u veljači. Zaključci koje su zapravo tražili isto ovo što sada piše u u zakonu. Dakle nije nova tema, vrlo brzo je stigla potpora struke, dakle ekonomskih fakulteta i zagrebačkog i splitskog, pa zatim riječkog i osječkog koji su nam zapravo na neki način i pomogli pri stvaranju ovog Zakona. Da smo doista i do sada imali stručnjake koji bi odgovarali svojom imovinom, onda bi se sigurno izbjegle brojne rasprave koje su ovdje vođene kad je izbila neka afera, onda se raspravljalo o ostavci jednog ministra, drugog, trećeg, potpredsjednika Vlade npr., ali se nikad tada nismo pitali koliko ta naša rasprava košta. Ovo je prilika da skinemo točku s dnevnog reda. Ja se slažem. Ne može zakon biti donesen danas kao i drugi zakoni koji su u prvom čitanju na zadnjoj sjednici, međutim to ne znači da se ovakva obaveza ne može prihvatiti. Klubovi HSS-a i HSLS-a predlažu da se ukoliko nam naravno prihvatite takav prijedlog obveze sljedeća Vlada da u roku od 6 mjeseci novog mandata provede prvi korak depolitizacije usvajanjem ovakvog Zakona. Naravno neki to mogu odbiti videći sebe u takvim mjestima, neki mogu imati neke druge razloge, neki će prihvatiti, na kraju ćemo svi odgovarati za ono što smo uradili. Sigurno je da ovakav Zakon sprječava i revanšizam, ali i sinekure koje su prije ili kasnije uvijek dolazile na naplatu. Ne mogu ja to reći samo za druge političke stranke, to itekako vrijedi i za stranke koje su predlagatelji zakona, ali je ovo prilika, dakle da to završi zajedno sa ovim mandatom. Hvala svima.